poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru. Nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskog sabora, 12. sjednica. Počinjemo u skladu sa dnevnim redom, a sad je na redu - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 628 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje,

Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li predstavnik predlagateljice želi dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Zdenko Antešić, zamjenik ministra pomorstva, promete i infrastrukture. Izvolite poštovani zamjeniče ministra. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici ovog Visokog doma. Ovim prijedlogom zakona potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i EBRD-a za projekt modernizacije HŽ-Infrastrukture potpisan 16. prosinca 2013. godine. Temeljem članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Vlada Republike Hrvatske je 10. listopada 2013. donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i EBRD-a za projekt modernizacije HŽ-Infrastrukture te odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između HŽ-Infrastrukture i EBRD-a za navedeni projekt. Ovlašteno hrvatsko izaslanstvo obavilo je završne pregovore s Europskom bankom za obnovu i razvoj o ovom ugovoru te je Vlada Republike Hrvatske zaključkom od 12. prosinca 2013. godine prihvatila izvješće o vođenim pregovorima te ovlastila ministra financija da potpiše ugovor o jamstvu. Ugovori su potpisani 16. prosinca 2013. godine u Zagrebu. Predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku, budući da je njegovo stupanje na snagu pretpostavka za stupanje na snagu ugovora o jamstvu čime se omogućuje korištenje zajma. U cilju što kvalitetnijeg održavanja željezničke infrastrukture društvo HŽ-Infrastruktura pokrenulo je projekt modernizacije HŽ-Infrastrukture u okviru kojega bi se zajmom EBRD-a u iznosu od 40 milijuna eura financirale tri komponente modernizacije. Prvo održavanje pruga, dakle nabava nove opreme za održavanje željezničkih pruga u predviđenom iznosu od 20 milijuna eura što podrazumijeva nabavku novih mjernih vozila, novih snjegočistača i teških motornih …. Zatim za restrukturiranje radne snage predviđen je iznos zajma za zbrinjavanje viška radnika je 19,5 milijuna eura i za postizanje energetske učinkovitosti znači nabavku i instaliranje informacijskog sustava za upravljanje energetskom učinkovitošću predviđeni iznosi zajma za poboljšanje energetske učinkovitosti iznosi 500 000 eura. Uvjeti zajma su sljedeći, dakle zajam u iznosu od 40 milijuna eura s rokom otplate od 15 godina uz mogućnost počeka na otplatu glavnice 3 godine i kamatnom stopom pripadajući 6-mjesečni euribor plus 1% marža vraćao bi se u 24 jednake polugodišnje rate tijekom 12 godina. datum raspoloživosti zajma je 30. lipanj 2016. godine. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li predsjednici odbora, radnih tijela koja su odradili žele podnijeti izvješća? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa na današnjoj sjednici na raspravi je jedan naočigled tehnički zakon, međutim kad malo dublje pogledamo onda ćemo vidjeti da je ovaj zakon daleko od tehničkog, da on itekako je bitan pa sam njegov naslov u principu ne odgovara svrsi korištenja kredita, jer po ovome što je sad rekao zamjenik ministra, isto tako što možete pročitat u materijalima, ovdje se kaže da je kredit za obnovu i razvoj Projekta modernizacije HŽ-Infrastrukture. Ako je nabavka opreme za održavanje HŽ-Infrastrukture i praktički novci da tako kažemo za otpremninu, da ne koristimo ove novce restrukturiranja radne snage kako to piše u dokumentima, onda ćete vidjeti da niti naziv ove ove točke dnevnog reda ne odgovara činjenicama. jer kad pogledate sva jamstva koja su dana hrvatskoj brodogradnji, a koja su kasnije došla na naplatu državnog proračuna, vjerujte na vrlo sličan ili identičan način su objašnjavanja oko podnošenja financijskih planova, oko preuzimanja obveze i garancije da će brodogradilišta vratit te kredite. Zato ako se ne izvrši program restrukturiranja, a vidimo kakva je situacija sa HŽ Cargom, o tome ću nešto kasnije govoriti. Onda ova današnja naša odluka koja se donosi je potencijalni kostur budućoj Vladi. Toliko o kosturima, toliko o onih 9 milijardi kuna o kojima se govorilo da je to 2011. godine povećalo deficit državnog proračuna. Jer ovaj iznos od 40 milijuna eura sa pripadajućim kamatama će u nekim budućim vremenima ako HŽ Infrastruktura ne bude mogla vraćati ovaj kredit isto tako poveća deficit nekoj budućoj Vladi. Također kolegice i kolege, kad govorim o ovoj točki dnevnog reda onda treba pogledati, jer ovdje često ovisno tko pripada kojoj frakciji, tko gleda kakav interes često se govori koliko novaca je uludo bačeno u brodogradnju proteklih 15 godina. S druge strane se govori koliko se novaca dalo poljoprivredi. kad pogledate malo da od 2004. godine do 2011. godine prosječno se u državnom proračunu osiguravalo negdje oko 2 i pol milijardi kuna za Hrvatske Hrvatske željeznice, da je 2002. godine su kupljeni oni famozni i već pomalo zaboravljeni nagibni vlakovi, da je uz njih kupljeno skoro za milijardu kuna rezervnih dijelova, da 2003. se smanjio iznos za HŽ ali se podigao kratkoročni kredit od milijardu i pol kuna koji je vraćan kasnije 2004. i 2005. godine. Kad uzmemo jamstva od 2 milijarde i 200 milijuna koja su dana u protekle dvije godine i kad to sve skupa zbrojite, onda ćete vidjeti da u proteklih 14, 15 godina je prema Hrvatskim željeznicama iz državnog proračuna upućeno negdje oko 30-tak milijardi kuna. Zašto to govorim? Pa govorim iz razloga što na žalost veliki dio infrastrukture HŽ-a je bio na područjima koja su bila okupirana od '91. do '95. i praktički je kao takav jedan bio miniran, jedan bio uništen i pitanje je u stvari koliko se taj dio infrastrukture obnovio i na kojoj razini se digo što se tiče brzine, a da ne govorim ova priča sa nagibnim vlakovima prema Splitu i po željezničkom pravcu koji je nekada bio glavni za Split. On je išao po onom tzv. unskom, bosanskom prugom. I dakle, ako podvučemo crtu onda možemo reći da je iz proračuna u proteklih 14 godina za Hrvatske željeznice se izdvojilo 30 i još nešto milijardi kuna. Međutim, kao i hrvatske željeznice, kao i hrvatska brodogradnja, kao i hrvatska poljoprivreda ima uz sebe vezana društva koji ih gospodarski prate, koji programski to tako pratimo. Tako je Hrvatska imala jednu tvrtku koja je itekako dobro radila. To je bio Gredelj. Što imamo danas nakon uloženih 30 milijardi u proteklih 10, 12 godina? Imamo pruge po kojima se na žalost ne može voziti voziti bog zna kakvom brzinom, imamo Gredelj koji je u stečaju, imamo HŽ Cargo koji je na vrlo čudan način pokušan privatizirat, a nije se privatizirao i vjerojatno ide prema stečaju. Ali isto tako ne valja gledati sve negativno. Kolegice i kolege, kad ovdje se prepucavamo oko korištenja sredstava predpristupnih fondova onda možemo reći da su željeznice, tj. Ministarstvo financija i željeznice, jednim dijelom Ministarstvo prometa bili itekako uspješni. Jer kad pogledate nominalno onda ćete vidjeti da neki ključni pravci a la pruga Vinkovci – Tovarnik od nekakvih sedamdesetak su financirani i od sredstava EU fondova. Da ova pruga tu kod, između Nove Gradiške i Novske od nekakvih tridesetak milijuna eura s čim se hvali sad kolega Grčić. Isti je dogovoreno i ispregovarano od 2010. do 2012. godine, a isto tako novi kolodvor u Vinkovcima koji se otvara ovih dana s kojim se hvale neki drugi. Sve su to sredstva iz EU fondova. Zašto to govorim? Pa govorim što je evidentno ako se zna što se hoće napraviti i ako se ponudi kvalitetan program, a mislim da dva pravca u Hrvatskoj itekako su od interesa To je pravac od slovenske granice do granice sa Srbijom, u stvari tri pravca. Pa onaj dio od mađarske granice prema Bosni i Hercegovini, dakle dole prema luci Ploče i ovaj koji je nama gledajući realno gospodarski možda najinteresantniji to je pruga Rijeka – Zagreb - Botovo. I ako smo mogli iz predpristupnih fondova koji su nam bili trening za korištenje fondova EU povući preko 100 milijuna kuna za željeznice, onda se postavlja pitanje zašto smo izgubili ovoliko vremena a da ključne pravce i ključne investicije u Hrvatskim željeznicama ne financiramo iz EU fondova. Dižemo kredit i kad pogledate malo ovaj kredit mi ćemo 20 milijuna iskoristiti eura ili da to pretvorimo u kune to je možda malo bliže i onda zvuči bombastičnije. To je negdje oko 155 i pol milijuna kuna, iskoristiti za kako u zakonu kaže restruktuiranje radne snage. To bi trebalo jednostavno reći za otpremnine onih radnika koje se mislilo otpustiti kao višak. jer ja znam da ministar voli koristiti engleske izraze, onda neke engleske izraze je vrlo kad ih bukvalno prevedete onda to zvuči restruktuiranje radne snage. Ako mi to onak po domaći kažemo onda je to otpremnina za otkaz, tak da nas svi razumiju. Dakle, mi ćemo s ovim kreditom 155 i još nešto milijuna kuna iskoristiti da bi dali otpremnine višku radnika u HŽ infrastrukturi. A 155 milijuna kuna ćemo iskoristiti za opremu za izgradnju HŽ infrastrukture. E sad se postavlja jedno pitanje. S jedne strane otpuštate radnike, s druge strane kupujete opremu. Tko će raditi na toj opremi i koje će pruge iz kojih sredstava se održavati, obnavljati sa tom opremom? Meni je drago da je nastavljen ovaj projekat uređenja pruga da tako kažem gradskih karaktera ovaj dio od Zagreba prema Dugom Selu i ovaj dio od Zagreba prema Velikoj Gorici i prema Sisku jer to je naprosto i trebali bi biti gradski vlakovi. Međutim, imali su potezi što se tiče Hrvatskih željeznica, sad ću govoriti o poduzeću kao cjelini, jer pokušaj da se to poduzeće podijeli na nekoliko poduzeća i privatizira se pokazao pa skoro kao neisplativ. Iz jednostavnog razloga vi danas kad putujete od Vinkovaca do Zagreba onda taj put traje 2 ili 3 sata, najviše i postavlja se pitanje da li HŽ, sa brzim vlakom ne sa onim što ide polako. Druga stvar, sa autocestom možete doći za 2 sata i onda se postavlja pitanje koliko treba neke stvari uspoređivati ali zašto sam to rekao? Ova dva, tri ili četiri sata to možemo razvući, međutim postavlja se jedno realno pitanje, a to je jednog poduzeća koje je izdvojeno a to je HŽ ugostiteljstvo. Da li uopće HŽ ugostiteljstvo kao takvo treba Hrvatskim željeznicama? Nekad dok se putovalo do Splita 12, 13 sati onda je logična stvar da ta ugostiteljska usluga po vlakovima itd. je trebala. Dakle, govorim samo o tim nekim segmentima koji su svi bili u sklopu HŽ-a, danas se cijeli fokus stavio na dva poduzeća, HŽ infrastruktura i HŽ cargo. I da završim, kolegice i kolege dakle mi danas donosimo odluku o jednom potencijalnom kosturu. Koristit ću se sa terminologijom jer ne mogu nikako prihvatiti da je danas ovo razvojni kredit, a da je kredit za koji je država davala jamstvo u proteklih 12 godina, a to je bila brodogradnja, se danas kaže da je to kostur. Jer ako je ono kostur onda je i ovo kostur. Jer HŽ infrastruktura bez obzira što se s njom dogodilo neće moći vraćati ovaj kredit. Naprosto ga neće moći vraćati. Može je kupiti netko, može s njom netko raditi što god hoće, ona može eventualno pokrivati one troškove u onom trenutku kad se ili restrukturira ili bilo što s njom napravi, moći će pokrivati te troškove, a svi naslijeđeni troškovi i krediti će nažalost pasti na teret države jer neće moći vraćati taj kredit. No isto tako ako želimo pomoći tom poduzeću onda treba mu dati mogućnost. A da li je baš iz i tako prazne blagajne HŽ-a trebalo kupovati kolosijek kod DIOKI-ja i raditi neke druge poteze to je pitanje za sebe. Mislim da je ključno pitanje, a ja sam očekivao da će zamjenik ministra s obzirom da dolazi s Kvarnera da tako kažem nešto reći i o tome kakvi su planovi konačno sa tom riječkom prugom. Jer samo obnova riječke pruge i povećanje brzine na prugi slovenska granica-Zagreb-granica sa Srbijom je nešto što garantira da Hrvatske željeznice bez obzira kako se one zvale i HŽ infrastruktura i HŽ cargo i Gredelj i sve skupa, i nemojmo zaboraviti da preko milijardu kuna se izdvaja za kupnju lokomotiva. A ako nemamo jasan plan onda se postavlja pitanje tko će sutra za nikakve novce sve to skupa privatizirati i voziti se praktički sa novim lokomotivama. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Šuker slažem se s vama da naslov ili naziv ovog zakona tj. prijedloga zakona ne odgovara onome što bi trebalo biti namjena ovog kredita. No mene muči nešto drugo. Kad smo imali prijedlog proračuna ja sam otvorio priču o zajmu kojeg nam je dala Europska investicijska banka. Ovdje se radi o Europskoj banci za obnovu i razvoj. Mi danas imamo dvije prakse kod ove Vlade. Za taj zajam nam tvrde da je neisplativ, da ne možemo s njime funkcionirati, radi se o svega 25 milijuna kuna preuzetih sredstava ili obaveza, 25 milijuna eura za razvoj regionalnog prostora, za izgradnju infrastrukture itd. Za to novaca nema. A onda svega mjesec dana nakon toga novaca ima za nešto drugo. Vlada sama određuje što ona smatra da je njoj ajmo reći najvažnije. I to možemo prihvatiti. Ali nam je neprihvatljiv način na koji nam to objašnjavaju. Jer ako ima za jedne trebalo bi biti i za druge. Ovako dolazimo u situaciju da ovakvi zajmovi dolaze na naplatu čuli smo u nekom drugom vremenu. Nama se govori i priča nam se da smo ostavili kosture iz ormara. Mislim da kad pogledamo statistiku samog HŽ-a jasno je da mi ne znamo gdje ćemo sa tom firmom završiti. Sve se svelo na otpuštanje radnika i na to da se u protekle dvije godine radilo isključivo na 2, 2, 3 projekta koji su ostali isprojektirani iz prethodne Vlade i da se sve teže i teže ministar Dončić nosi sa problemima koje ima u svom resoru. Bojim se da će nam i ovakav ugovor pomoći s obzirom da će ta firma ostati bez one glavne supstance, a to su ljudi kojima se najavljuju otkazi i nikako da uslijed propale propale privatizacije samo jednog dijela firme, HŽ carga, netko za to preuzme bilo kakvu odgovornost. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Da kolega Boriću, svi krediti institucionalnih banaka a to je Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka i Svjetska banka služe zato što imaju nižu kamatnu stopu, imaju duži rok vraćanja, znači manje je opterećenje i opterećenje na duži niz godina služe za restrukturiranje poduzeća. A isto tako i za regionalno ujednačavanje razvoja i zato je korišten kredit EIB 1, 2, 3 i koliko ih je već bilo da se pomogne jedinicama lokalne samouprave na otocima i na područjima od posebne državne skrbi. Međutim, kolega Boriću kad pogledate ovaj kredit onda je vrlo čudno da se kaže da će se 20 milijuna eura koristiti za nabavku opreme. Međutim ja sam dobro sve ove silne stranice ugovora i nigdje nisam vidio koja će se to oprema nabaviti i koji će se to kredit koristiti. Navodno da se kupuje nekakva lokomotiva za 20 milijuna eura, a istovremeno po nekakvim informacijama takva lokomotiva košta 6 ili 8 milijuna eura. Tako da tu meni stvarno nije jasno. Međutim, najbolja je ova priča oko restrukturiranja radne snage za otpremnine. Pa bilo bi logično da je netko dao informaciju koliko su ti ljudi u HŽ-u, infrastruktura planira otpustiti i koliko će se sredstava potrošiti za njihovu otpremninu, kakva će ta biti otpremnina, je li to ispregovarano sa sindikatima i na kraju krajeva taj proces jako dugo traje. puno, puno pitanja, međutim ovaj zajam bi se mogao zvati ako se koristi za ovo za što se koristi, zajam za restrukturiranje i otpuštanje u HŽ infrastrukturi a ne za ovako kako se zove. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, vi očito dugo niste putovali na relaciji Vinkovci- Zagreb ili pak od Tovarnika do Zagreba dakle početna granica sa sa Srbijom odnosno Vojvodinom i rekli ste u prvi mah da to traje dva sata. Nema vlaka ni ekspresnog ni onoga koji bi se ne znam ni ja kako nazivao već tžv ili ne znam ni ja ice kao u Njemačkoj što postoje brzi vlakovi koji vozi od Vinkovaca do Zagreba manje od 4,5 sata, 4,5 sata to je najbrže što može netko stići vlakom od Vinkovaca do Zagreba. Osim toga, kada mi govorimo o restrukturiranju željeznice odnosno o ovom kreditu, pa kako ćete restrukturirati željeznicu kad u njoj ste postavili ljude koji su samo podobni a nisu stručni. Evo imamo primjer jedan ovdje kada kaže da jedna postavljena ženska za šeficu uprave a inače je prešla iz Cinestara na željeznicu jel, i kada je došla tamo pitala je postoji li više vrsta vagona, eto koliko o tim kadrovima koji su postavljeni na željeznicu, samo da kažem jedan mali primjer istaknem i u što mi to ulažemo i u što dižemo kredit i tko će te kredite iskorištavati? Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Grubišić, ja sam ovo vrijeme više naveo kao nekakvu podlogu za razmišljanje o tome da li određene djelatnosti u HŽ-u danas trebaju ili ne trebaju ali morate se složiti da s autom bez da prekršite ograničenje brzine za 2,5, 3 sata bez problema dođete od Vinkovaca do Zagreba, prema tome i pruga mora težiti da bar ima to vrijeme ali to onda treba negdje navesti da je to program razvoja HŽ-a, da se želi postići to, to i to. To je činjenica. Ali ja sam ovo vrijeme kad sam govorio od Vinkovaca do Zagreba

bio ni zainteresiran ni za njih pa čak ni ono što je moderno u ovoj Vladi reć, nije bio zainteresiran za outsourcing usluge. **Leko, Josip (SDP)** Najljepše pohano pile je u željeznici.

i u velikim djelom bih se složio sa vama i sa vašom konstatacijom koliko je novca utrošeno u Hrvatskim željeznicama u zadnjih desetak godina ali definitivno isto činjenica je da je ove odnosno prošle godine utrošeno gotovo milijardu i pol kuna, da je završen projekt Vinkovci- Tovarnik, državna granica isto tako, završen je projekt signalno-sigurnosnih uređaja na glavnom kolodvoru Zagreb i da su radovi u tijeku Okučani-Novska i očito da je bilo nekakve pripreme ali da se pripremaju i znatno veći projekti. Što se tiče kostura iz ormara, ja ga ne bih nazvao kosturom iz ormara evo nas je tu trebalo biti 150 nije ništa skriveno, zna se da je pola tog kredita za zbrinjavanje radnika pa vas evo jednostavno molim da u ovom trenutku ne koristimo tu terminologiju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa kolega Babić, mi se u potpunosti slažemo. Ja sam samo htio reći malicioznosti, ičega da iste stvari treba naprosto nazivati istim imenom. Dakle, ja sam rekao da vjerojatno za tri ili četiri godine HŽ infrastruktura neće moći vraćati ovaj kredit a s obzirom da je država dala jamstvo a i po ESA-i 2010. ako jamstvo netko ne može vraćati tri godine onda se računa kao deficit onoga tko je dao jamstvo zato sam ja rekao da je to kostur. Zašto? Zato što i sva jamstva koja su dana hrvatskoj brodogradnji ste uredno imali u prijedlogu proračuna, isto tako ste uredno imali u izvješću, izvršenju proračuna do zadnje lipe svako jamstvo koje je dano hrvatskoj brodogradnji. Prema tome, ta jamstva dana hrvatskoj brodogradnji nisu bila ništa o čemu ovaj Visoki dom nije raspravljao, nije imao priliku reći svoje mišljenje nego je bilo nešto je poznato. To što se u datom momentu zbog loše situacije to pretvorilo zapravo država preuzela taj dio na sebe ali ja sam rekao a to ste vjerojatno prečuli da kad smo potpisivali jamstvo za kredite koji su hrvatskoj brodogradnji davali neki drugi, vrlo slično ili skoro identično obrazloženje ovome da su dužni podnositi financijska izvješća, da moraju ovo, da moraju ono, da preuzimaju obvezu da će vraćati te kredite i kamate, dakle sve piše ovdje. Zašto? Zato što sam ne jedan takav ugovor pregledao i dakle samo sam pokušao reći da nije dobro u datom momentu u političke svrhe koristiti nekakav termin a istovremeno toliko hvališ i podržavaš zakon koji će za tri ili četiri godine proizvesti potpuno identičnu stvar kao što se proizvela ova, jer ovih 40 milijuna eura ili 300 još nešto milijuna kuna plus one 2 milijarde i 300 jamstava koja su dana u protekle dvije godine nas već polako diže na 2 milijarde 600, 2 milijarde 700 koje će sigurno u nekim budućim godinama pasti na teret državnog proračuna i povećati će deficit. Dakle ja sam o tome govorio, ničem

S obzirom da sam jedan od onih koji stalno zagovaraju željeznice i ulaganje u željeznice, za očekivati je da ću ovo podržati bez ikakve ograde. No međutim neću. Neću iz nekoliko razloga, a navest ću ih sve. Kolega Šuker je spomenuo obrazloženje koje se ovdje navodi, između ostalog nabava nove opreme za održavanje željezničkih vozila, neću spominjati oko otpremnina, to je svima bilo odmah jasno iako je zamotano u celofan, ali na odboru sam postavio pitanje zamjeniku ministra da li to stvarno znači to, održavanje željezničke infrastrukture? Gospodin zamjenik ministra je odgovorio, da, ali očito nije baš bio dobro pripremljen pa baš nije bio siguran. Vidim za ovu sjednicu se pripremio pa je isto kao i ja provjerio o čem je riječ pa je riječ o mjernim kolima, riječ je o vozilima za snjegoborbu i riječ je o ovim otpremninama. No međutim ovo podizanje kredita, osim što je moj prethodnik rekao da će danas sutra ponovno to zazivati koje kakve priče o kosturima iz ormara, mene ovo podsjeća na zakon spojenih posuda. Zbog čega zakon spojenih posuda? Sada unosimo ne mala sredstva u taj HŽ, u HŽ infrastrukturu, a istovremeno prodajemo dio HŽ infrastrukture, prodaje se tvrtka koja se zove Pružne građevine i ta tvrtka za koju su mediji napisali da ima ugovoreno milijardu kuna poslova, a prodaje se za 250 milijuna kuna. Za one koji ne znaju, ta tvrtka se bavi upravo održavanjem željezničkih infrastruktura. E sad s obzirom da, ajmo reći, poznajem sustav malo bolje pa sam onda išao na stranicu te tvrtke Pružne građevine pa sam onda saznao da ni novinari baš nisu si dali previše truda jer nije u pitanju jedna milijarda nego potpisani ugovori za 2,4 milijarde kuna. Evo, ja čitam sa njihovih službenih stranica. Znači, prodajemo tvrtku, HŽ infrastruktura, dio HŽ infrastrukture koja se bavi održavanjem željezničke infrastrukture kojoj je to osnovni posao, mi prodajemo za 250 milijuna kuna, tvrtka koja uspješno posluje, koja je trenutno jedna od najjačih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj, koja bi mogla prodrijet i na tržište BiH i na tržište Srbije i svih ostalih zemalja bivše Jugoslavije pa čak i šire s obzirom da je dolje i Bugarska i Rumunjska i Albanija su tržište na koje bi se moglo. A s druge strane ovdje podižemo taj kredit. Ja osobno ne poznam gospodina Cvitana, ako sam dobro zapamtio, ali ne čuje./ … Državni odvjetnik, da. Ali mislim da bi recimo ovo bila jako zgodna priča i upravo za Državno odvjetništvo, odnosno za USKOK jer nitko me neće uvjeriti da je ovo neki rezonski racionalan potez. Ali ću spomenuti još neke racionalne i rezonske poteze. Evo kolega Benčić sjedi točno ispred mene i kad kažem četiri rijeke, njemu vjerojatno srce zaigra jer to asocira na Karlovac. Udruga četiri rijeke je braniteljska udruga koja je dobila posao demontaže kolosijeka. Ta udruga je izgubila taj posao vjerojatno zbog, tako sam čuo u …, zbog nekih malverzacija ili čega već, u svakom slučaju oni su otpali iz igre i onda se jedna nova braniteljska udruga, ne znam dal me kolega Đakić čuje s obzirom da je riječ o braniteljskim udrugama, pojavila se nova braniteljstva udruga koja se zove Kopa Beach. Kopa Beach je registrirana dan prije potpisivanja ugovora sa HŽ infrastrukturom za montažu kolosijeka između Siska, odnosno Sisak-Podravlje ili konkretno od Petrinje prema Karlovcu. Čista zarada je predvidljivo negdje, samo na prodaji onoga materijala, po dužnom metru, koliko je jedna šinja teška, jedna tračnica kada se prodaje kolosiječni pribor koji ide uz nju, pragove za koje ne vodimo više brigu gdje završavaju, a svojevremeno smo oko toga napravili cijelu famu. Čista zarada je negdje oko 10 milijuna kuna. Imamo 1700 zaposlenih u Pružnim građevinama, 1700 umjetno stvorenih, ta tvrtka je imala negdje oko 700, 800 ljudi ako se ja dobro sjećam i jako uspješno poslovala. Onda joj je restrukturiranje joj je, ubačene su, dodane su joj, pridodane su joj tvrtke koje nisu tako dobro poslovale da bi se nju dodatno opteretilo, a recimo ovaj ovakav posao gdje ne plaćamo nikome ništa i praktički zarađujemo, ti ljudi zarađuju za svoju plaću, e to njima ne damo. Takve tvrtke treba uništiti. Po zadnjim informacijama, ne znam dal je to točno, Interna revizija se bavi s time, ali moje iskustvo, s obzirom da sam 30 godina proveo u tom sustavu, bojim se da od toga što utvrdi što utvrdi kao činjenično stanje Interna revizija, neće biti baš puno. Pri tome ne sporim ne sumnjam u kvalitetu rada ljudi koji rade u internoj reviziji nego jednostavno oni svoje odrade i tu je kraj priče. sada s obzirom da Udruga "Kopa beach" je iz Siska i spletom okolnosti sam i ja iz Siska. Po meni dostupnim informacijama riječ je o braniteljskoj udruzi čiji kompletan sastav je iz SDP-a. da li je to neka slučajnost ili je to neka buduća ajmo reći Fimi Media, doduše ne tih razmjera ali za sada vidimo samo vrh sante leda, tko zna što je ispod toga. Spomenuo je moj prethodnik vožnju prema Vinkovcima odnosno prema istoku, kolege su reagirale, ja nisam htio, jedno je sigurno radi se na tome i ja se nadam da ćemo u nekoj skoroj budućnosti imati stvarno da pruga Zagreb-Tovarnik bude ajmo reći koliko toliko konkurentna 150, 160km brzine može biti konkurentna cesti. Ali interesantno je gradilište u Okučanima, vjerovali ili ne službeni jezik na gradilištu nije bio hrvatski. O.k. izvođači radova zvanično su Talijani ali jezik kojim se razgovaralo na gradilištu, tamo nemate onih visokopozicioniranih je rumunjsku. Imamo toliko ljudi nezaposlenih, imamo toliko ljudi u sustavu koje tjeramo van, ali na tim takvim poslovima ne tu mi nemamo šanse, naše pružne građevine nemaju šanse ali ćemo zato kojekakve pa ne samo vanjske ima sada već i domaćih koje konkuriraju koje su navodno konkurentne u tim poslovima meni sumnjive. Spomenuo je također moj prethodnih ali neki i u replikama firme kćeri, sve do jedne su sustavno uništene ciljano, ja to odgovorno tvrdim. Bez obzira tko što pričao o tome uđite malo dublje u to pa ćete vidjeti da je to istina. Ali isto tako ja tvrdim da se i u ovom trenutku sustavno uništavaju

da li je normalno da HŽ Cargo ne može dobiti lokomotivu od HŽ Putničkog prijevoza. To smo doduše stvorili podjelom HŽ-a koji je totalno krivi, totalno krivi zakon, totalno kriva postavka i dezinformirani smo bili kada nam je rečeno da to govori direktiva EU, to uopće nije tono. Na kraju su i predstavnici ministarstva potvrdili da je došlo do greške da to nije tako propisano. Ali sada imamo situaciju da se pojavila konkurencija tom HŽ Pojavila se konkurencija u vidu jednog privatnika i ta ista konkurencija može dobiti lokomotive od Hž Putničkog prijevoza da bi se uopće licencirala. I sada pazite dubioze, HŽ sva tri segmenta HŽ-a su u vlasništvu države. Država ne dozvoljava odnosno skupština je ta koja se pita između ostalog pa i u ministarstvu se izdaje licence ne dozvoljava da HŽ Cargo dobije lokomotive u najam HŽ Putničkog ali to isto dozvoljava privatniku. Natječaj za 450 vagona koji se sada prodaju i koji idu ne bi čovjek vjerovao ugovori već pripremljeni prije nego što je natječaj završen, vjerojatno je samo taj kandidat ostao u ponudi, ti vagoni će vjerojatno završiti kod istog privatnika. I sada imamo još jednu dubiozu dalje, pa onda čujemo da je od insidera iz sustava HŽ-a ili firme kćeri Agit-a taj isti privatnik došao do informacije pod kojim uvjetima se prevozi recimo boksit iz Bosne za Mađarsku. Između 800 tisuća i milijun tona robe nam preuzima jedan privatnik. Sada gledam kolegu koji je isto radio svojevremeno u sustavu HŽ-a pa znam da mu je da jako dobro zna što to znači za HŽ da je to otprilike nekih 12% godišnjeg tereta i to to ministar kao skupština jel ministar je skupština tih društava u ministarstvu se izdaju te licence i to je sve uredu. Ako negdje u nekom resoru postoji potreba za rad Državnog odvjetništva za rad USKOK-a onda vjerujte mi to je to. Svi segmenti hoćete zračni prijevoz, hoćete željeznički prijevoz, hoćete Hrvatske ceste i autoceste i autoceste Rijeka-Zagreb u svemu vjerujte mi bi se našlo materijala za rad Državnog odvjetništva. E sada s obzirom da smo na tom mjestu dobili čovjeka koji stvarno obećava svojim izjavama i iskreno rečeno meni ulijeva povjerenje, ja se nadam da će barem nešto biti poduzeto po tom pitanju pa da možemo reći da smo stvarno krenuli u ono što već navodno godinama krećemo u borbu protiv korupcije. Hvala vam lijepo. Kolega Novak, vi ste s pravom otvorili priču o tvrtci Pružne građevine, tvrtka kćer HŽ-Infrastrukture jer to je jedna interesantna priča koja se pokušava držati daleko od očiju javnosti, a dešava se nešto što se dešava danas i u turističkom sektoru, što se dešava i u nekim drugim mogućim privatizacijama. Iz medija smo imali priliku saznati možda samo jedan mali dio, ali stalno se izbjegava bit, a bit je da li nam ako privatiziramo tu tvrtku uopće trebaju Hrvatske željeznice. Hoće li bilo tko, hoće li HŽ-Infrastruktura moći zavariti ijednu tračnicu, popraviti ijednu skretnicu ako prodate ili privatizirate pružne građevine. Ali to nije neuspješna tvrtka, ta tvrtka ima dobit preko 100 milijuna kuna, a prodajemo je za 250. A kad nju prodamo ne prodajemo mi samo papir, prodajemo zgradu s kojima je dokapitaliziran, prodajemo zemljište, prodajemo potpisane ugovore koji se mjere kako ste rekli u milijardama. Čiji je to interes, zbog čega se to uopće treba napraviti kad je to osnovna supstanca tog društva i o tome treba jasno nam netko i iz vlasti reći zbog čega se to radi, zašto i u turističkom sektoru uspješne firme prodajemo u bescjenje. Koji su to interesi iza toga, jer ako je ova vlast već dvije godine stalno poteže priču i govori da stalno ispadaju nekakvi kosturi iz ormara, imamo li mi pravo onda reći da kad oni odu sa vlasti sa ovakvim načinom ponašanja da će iza njih ostati masovna grobnica. To je osnovno pitanje.

Postoji nešto na željeznici što se zove sigurnost, općenito u prometu sigurnost treba ići na prvo mjesto. Taman Taman da moderniziramo kompletno sve pruge, da ih dovedemo u savršenstvo, da sve to bude divno i krasno, sve onako kako bi mi pretpostavljam svi mi željeli. Postavlja se pitanje tko će održavat taj sustav, odnosno tko će vodit brigu oko sigurnosti i kontrole tog sustava. Mi trenutno nažalost radimo po tko zna koji puta u HŽ-u negativnu selekciju. Nema dugo, kolega Grubišić je sad maloprije spomenuo jedan od tih slučajeva, ali nema dugo jedan slučaj je medijski bio daleko atraktivniji. Bio je atraktivan iz razloga zato što su pojedinci iz izvršne vlasti urgirali za neke ljude da zadrže svoja mjesta i to je čak možemo reći da je možda to i ljudski, svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Ali isto tako sad tom selekcijom ta ista osoba sa godinu-dvije radnog staža i istom stručnom spremom ostaje na tom radnom mjestu, a osoba sa 30 godina staža koja pozna sustav cijeli, kompletan, sad postaje tehnološki višak, samo zato što nije dio neke partije, nije dio nekog klana, nije dio neke obitelji. Pa zar je to normalno? I onda imamo situaciju da trebamo nešto što je svakodnevni posao, trebamo to sprovest u djelo, nema tko, jednostavno nema tko. 400 ili 450 kako ste vi rekli vagona privatnoj tvrtki, pored toga što HŽ-Cargo još uvijek postoji iako je predviđeno otpuštanje 800 radnika, ali su učinjeni i drugi silni propusti, ja bih rekao štetočinski potezi koji su doveli HŽ-Cargo zapravo do uništenja. Istovremeno privatna tvrtka koja bi zapravo u neku ruku zamijenila jednostavno buja i već evo vi kažete da ima promet od 800 000 do milijun tona. Znamo da je uz HŽ-Cargo vezano još oko 20 000 radnih mjesta, počevši od radnika Luke Rijeka, od Petrokemije Kutina, ovdje od Gredelja i ne znam ni ja koga sve ne, u Zagrebu jel, ali unatoč tome politika ove Vlade je dovela do toga da je jednostavno HŽ-Cargo ne na koljenima nego je pred gašenjem zapravo, unatoč otpuštanju djelatnika i svim drugim potezima. Jednostavno nesposobnost kadrova postavljenih unutar HŽ-a i u Infrastrukturi i u Cargu, ali i potezi koji se vuku, idu k tome da zapravo ne znam na što će svesti se ove željeznice, mislim da će biti u vrijeme Austrougarske puno više pruga i bolji promet željezničku nego sada u modernoj Hrvatskoj državi. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Samo da vas ispravim u jednom dijelu. Nisam rekao da određeni privatnik ima posao od 800 000 ili milijun tona robe, nego da postoje naznake da će taj posao dobit upravo on. Putem svojih insajdera dobiva informaciju i vrlo vjerojatno da će ga dobiti. Takve glasine kruže, ja to ne mogu tvrditi isto kao što vjerojatno nitko od tih ljudi neće to sad potvrdit u strahu za svoje radno mjesto. A to kakav mobing vlada u HŽ-u i kakvo trenutno je stanje, to je to je stvarno, 30 godina sam radio u toj firmi, ali ovako nešto što se sad dešava se nije nikad dešavalo. A kad sam već spomenuo da sam 30 godina radio u toj firmi onda ću spomenut da je kad sam ja počeo raditi kao prometnik vlakova vlak za Beograd, tzv. Matoš vozio 3 sata 59 minuta na relaciji Zagreb – Beograd. A sad nekih 4, 4 i pol sata vozi samo do Vinkovaca i to kako. i to kako. Spomenuli ste između ostalog i Gredelj. Ja sam očekivao da ćemo čuti u raspravi od zamjenika ministra ili da će se pojaviti ministar jednom, da će se spustiti na tu našu razinu, pa da se i on pojavi tu u Saboru, da čujemo i njegovo ukazanje, da vidimo što sa Gredeljom. Ja sam s njim se sreo, zajedno smo se sreli gospodine zamjeniče i vi ste bili u ministarstvu. Tad je bilo rečeno negdje sredinom siječnja Gredelj izlazi iz stečaja. Ljudi pitaju šta je s njima? Što je s njihovim naknadama, što je s njihovim otpremninama, što je sa ugovorena 44 vlaka, što je sa pompoznim kreditom EBRD-a? Tu je puno lijepih stvari izgovoreno, a realizacije nema od ničega. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Šimo Đurđević, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Novak, u vašoj raspravi očekivao sam kao djelatnik koji je proveo 30 godina u Hrvatskim željeznicama da će u ime kluba Hrvatskih laburista podržati prijedlog izgradnje HŽ infrastrukture. No međutim, vi ste u vašoj raspravi nabrajali slučajeve koji su za USKOK, DORH itd. Niste u ni jednom segmentu izrekli pod kojim uvjetima bi vi i vaš klub prihvatili, glasovali za ovu točku dnevnoga reda. A ja mogu reći da sam samo i u prošlom sazivu Hrvatskoga sabora govorio o tomu da smo gro sredstava ulagali u Hrvatske autoceste, a da smo malo, ne malo nego dosta zanemarili HŽ Infrastrukturu i da smo kad se tiče hrvatskih cesta na europskoj i svjetskoj razini, a da moramo dio sredstava preusmjeriti i prema Hrvatskim željeznicama poglavito onim europskim koridorima i tu smo očekivali i ja osobno i mi iz Hrvatske demokratske zajednice da se gro toga financira ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, a to je iz fondova Europske Europske unije s tim ako je potrebito da mi jedan dio kao Hrvatska država sufinanciramo iz programa. No međutim, ova jamstva koja će biti izdana sutra ta jamstva govore da će netko drugi morati ta sredstva vraćati. I po meni u tom smislu to nije dobro i trebalo je u ovom materijalu stajati do u detalje koji segment, koji dio se financira iz ovih sredstava za koji ćemo sutra izdati jamstva. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo. Kolega Đurđević, na početku svoje rasprave sam u ime kluba sam napomenuo da na sjednici odbora sam postavio to isto pitanje zamjeniku ministra u čemu je riječ. Da li je to ovo što ovdje piše ili ovdje piše nešto sasvim deseto? Ili je to ono što smo u međuvremenu obojica saznali da je riječ o nabavci mjernih kola, robi i između ostalog otpremninama za radnike. Zašto to nije napravljeno ja ne znam, ne mogu odgovoriti ono što treba odgovoriti predstavnik ministarstva. Ali mogu imati ne znam neke zločeste primisli ali nemam. Iskreno rečeno, ja mislim da je ovo u pitanju šlamperaj, jer nekvalitetno su pripremljeni materijali. Da je puno manje pomutnje bi bilo da ovdje piše da je to to, ovo što smo čuli u uvodnom izlaganju da to piše i u uvodnom dijelu i onda bi to svima bilo jasno ne bi se postavljalo pitanje. Ovako se uvijek otvaraju sumnje da li je to baš to ili je to ono što smo čuli svatko iz svojih izvora. Spomenuli ste podinvestiranost HŽ infrastrukture. Ja bih tu dodao i podinvestiranost oba operatera naša i to konstantno kroz, to nije vezano samo za Hrvatsku državu. To traje čak i prije Hrvatske države ta podinvestiranost željezničkog sustava. Ali postavili ste pitanje pod kojim uvjetima bi klub Hrvatskih laburista podržao ovakav prijedlog? Podržali bi ga kad bi postojala prometna strategija, kad bi postojala prometna strategija iz koje se vidi što su Hrvatske željeznice, koji koji je njihov smjer, što se želi. I kad bi se sa svime, sa svim sredstvima transparentno ponašalo, kad se ne bi dešavale udruge Kopa Beach, četiri rijeke i slične stvari jer to su sredstva koja mogu ostati u sustavu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. **Novak, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Novak, ja ne radim u ovom sustavu niti sam ikad radio i sigurno ne poznam to područje tako kao vi. Ali svaki put kad sam čuo onu najavu da će se raditi nizinska pruga, pa onda dolinska hajmo reći svaki put sam se veselio. I danas kad vidim ovaj prijedlog isto kao i vi kad vidim poboljšanje infrastrukture isto pozdravljam i tome se veselim i onda naravno kad čujem vašu raspravu i obrazloženje onda uvijek postoji ono ali. Postoji uvijek ono ali, jer temeljni cilj nesporno je da je u željeznici čim više povećati prijevoz tereta putnika itd. I onda u tim okolnostima kad vidim tu hajmo reći stratešku tu Botovo, …/Govornik se ne razumije./… Rijeka – Zagreb – Botovo kad vidim dalje Mađarska i dalje prijevoz onda vidim određene logičnosti. Svi pokazatelji koje ja znam tamo Botovo oduvijek ima izuzetno visoke terete, utovar tereta i prijevoza. Druga star Đekenjiš malo dalje tu je isto tako, dakle to je ulaz, ima potpisan ugovor sa Mađarskom sa tim MAV-om njihovim i tako. I sad što se događa? U stvarnosti se događa da se ta dva kolodvora i Botovo i Đekenjiš se smanjuje broj zaposlenika naravno posljedično tome to i meni miriše na nešto da to neće doprinijeti ovom temeljnom cilju znači povećanja utovara I onda svaka igra, struktura kakva god bila ako se nešto ukida to ne vjerujem da će dovesti ovom strateškom cilju povećanju tereta. I stoga isto tako razmišljam glasno da to naravno nije dobro za željeznice i za onu temeljnu namjenu namjenu kojoj željeznice služe. Evo to je moje jedno razmišljanje koje sigurno nije dobro i naši djelatnici na terenu su itekako zabrinuti za svoju egzistenciju i za daljnje funkcioniranje željeznic **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo. Malo ste mi evocirali uspomene. Kad sam počeo raditi na željeznici onda ima neko željezničko glasilo koje se zvalo "Željezničar". I sad je unutra, '82. godine, pisalo je kreće kreće realizacija nizinske pruge Zagreb-Rijeka i ne znam još nekih pruga. I sad ja onako nadobudno se pohvalim šefu evo gledajte šefe jeste vidjeli to i onda mi on kaže ajde mali šuti kad sam ja došao na željeznicu tamo negdje '30. i neke onda su pričali kreće izgradnja nizinske pruge i do dan danas ništa od toga. I ti ćeš otići u mirovinu i ništa od toga neće biti. Nažalost, bio je u pravu. Šef je uvijek u pravu. Što se tiče ovog drugog problema koji je ustvari najveći sad trenutno problem, po mome, je kadrovske križaljke unutar HŽ-a. To što se sad radi to je znam kako to nazvati, to je sustavno uništavanje HŽ-a iznutra. Napravljen je sistem da recimo granični kolodvori, da lučki kolodvori ostaju kompletno bez osoblja carga. I sad mene interesira, a s kojim to ljudima mislite ostvariti prijevoz tih tereta? To je selekcija rađena po principu nas 4, 5 smo si dobri i sad ja znam ovdje ovoga, ti znaš ondje onoga. A to tko nam je potreban u sustavu, tko nam je potreban za proces rada to je apsolutno nebitno. Situacija koja je bila nema dugo u Pločama, upravo je plod takvih konstrukcija. A zar to nekome treba? Ministar je rekao na odboru, jedan jedini put kad je imao svoje ukazanje, tad je rekao on ne može snositi odgovornost za odluke uprave. A tko će snositi?

Vas nekoliko tamo već 20 minuta imate kružok, prijavit ću vas. A sada poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Novak ima veze sa željeznicom ali i sa mnogim drugim područjima života. Ponukali ste me na repliku jer ste spomenuli jedno gradilište i jezik koji ste tamo čuli i koji se čuje. Dakle, radi se zapravo o pitanju ili problemu radnih dozvola. S pravom ističete u trenutku kad imamo tako enormno velik i zabrinjavajući broj nezaposlenih pitanje je kako je moguće da se uvozi radna snaga. Dakle, to je pitanje radnih dozvola o kojima odlučuje Vlada Republike Hrvatske. Pa sam se sjetila prije evo 3, 4 godine jednog detalja kad je Vlada koju sam vodila odbila dati dozvolu za 1500 radnih dozvola za uvoz radne snage, sjećate se? Dakle, za zanimanje pastir. I tada nije bilo nikoga tko nije udario, prije svega po meni, u smislu, poruke su išle sve nas tjera da budemo čobani i da čuvamo ovce. A radilo se o činjenici da u tom trenutku je Hrvatski zavod za zapošljavanje na zahtjev Vlade i moj odgovorio da otprilike 75 tisuća ljudi koji su tada prijavljeni bili na Zavodu za zapošljavanje bi mogli obavljati to zanimanje. 1 poduzetnik koji je tražio 100 primjerice pastira i davao vrlo pristojne plaće od nekakvih 3000 kuna, sredstva za prijevoz, mobitele, tražio je 100, javila su se 2. Dakle, o tome isto razgovaramo i u ovom kontekstu. I evo zatražit ću i ja da vidim koliko je radnih dozvola za uvoz radne snage izdano u ovoj godini. I spominjali ste branitelje, udruge, pretpostavljam da se radi o zadrugama hrvatskih branitelja pa da se radilo o malom lapsusu. Ali o radnim dozvolama trebali bismo posebno razgovarati i mi u Saboru ne samo Vlada. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Je ovo vezano uz branitelje stoji, ali dobro. Nadam se da ne zamjerate. Što se tiče radnih dozvola, odnosno jezika koji je govoren dolje, iskreno rečeno nisam aludirao na, znam, jasno mi je zašto je vas podsjetilo na to ali nisam išao na te radne dozvole nego sam išao upravo na to da mi u sustavu imamo, u tom sustavu HŽ-a postoje te pružne građevine gdje imamo sad trenutno 1700 zaposlenih koje koje tjeramo na ulicu, koje praktički uništavamo svjesno umjesto da smo te ljude isto tu iskoristili. Ja znam da je uvijek priča gledajte posao su dobili Talijani nisu dobili naša firma ne može uzeti kao podizvođača hrvatsku firmu. A kako može onda dovesti rumunjsku radnu snagu na crno? Mislim sve, ako želite nešto riješiti onda ćete riješiti, ali ako ne želite onda ćete naći tisuću izgovora zbog čega to niste mogli riješiti. "Mogli" ono pod navodnicima, a ustvari je jednostavno što nedostatak dobre volje, a sad da li je možda i neki interes u pozadini svega to možemo samo sumnjati, ne možemo dokazati. Hvala. Poštovani kolega evo ja sam mislio svoju repliku dati, isto započeti repliku kao i kolega Đurđević, stvarno sam očekivao da ćete malo i afirmativno govoriti kad se govori o HŽ infrastrukturi. Na prvom mjestu iz jednog razloga što tijekom ove godine će biti uloženo 2,5 milijarde kuna. Gotovo trećina tih projekata je baš i na vašem području. Znate da se radi o dionici Greda-Sunja-Novska-Turopolje-Velika Gorica, rekonstrukcija kolodvora Sisak pješački nathodnik u Sisku, Caprak i mislio sam da će to biti jedan od motiva da malo date pozitivnoga u ovu priču. Naravno i ja sam također iznenađen ovime što ste govorili i spominjali ste državno odvjetništvo i takve stvari. Vjerojatno netko od državnih odvjetnika i gleda ovu našu raspravu, ako ne pa vi se angažirajte u tom smislu. Mada mislim da ne bi smjelo biti nikakvih problema i da se ovo ministarstvo i direktori naših tvrtki ne bave takvim stvarima. Evo pa vas molim da možda i afirmativno odgovorite u tom smislu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Evo odgovora poštovanog zastupnika Mladena Novaka. **Novak, Mladen Pa kolega prečuli ste prvi dio moje rasprave odnosno prva rečenica je bila afirmativna. Ja uvijek podržavam ulaganje u Hrvatske željeznice i vidim dobro ste se vi pripremili s obzirom da ste išli u analizu svih tih projekata koji su trenutno u realizaciji pa ću vam onda onako čisto kao informaciju reć, kad je kretala projekt rekonstrukcije kolodvora Sisak a ja sam iz Siska tad sam upozoravao, treba ić, taj projekt je od 80-godine, da ne bi se zavaravali, to nije novi projekt. Tad sam upozoravao ljudi treba mijenjati taj projekat jer on je prilagođen onim potrebama iz 80-tih godina. Tad su na tom kolodvoru stajali sarajevski, splitski, beogradski brzi. Sad tih vlakova više nema, tih putnika više nema, te potrebe više nema. A mi smo išli za one koji poznaju, mi smo išli u Sisku kopati pothodnik, Sisak koji je mada gdje god zabodete lopatu u zemlju svuda će vam istrčati kohorte Rimljana i sad šta nam se dešava? Svi radovi stoje i imamo ekipu sa kistićima i rade. A fino, bilo je upozorenje, ljudi nemojte to, imalo je smisla u neka druga vremena kad je bilo daleko više putnika, kad je to imalo neku logiku, neko opravdanje, ovo sad, iskreno rečeno, ovo je za mene jedan od najvećih promašaja što postoji. Rekonstrukcija pruge apsolutno podržavam, pohvaljujem, sve ovo ostalo što ste vi nabrojali, ja sve potpisujem, svaka čast

Kolega Novak, slažem se sa puno toga što ste izgovorili ali čini mi se ipak kao da ste došli ovdje poslije seansi jutarnje hipnoze jer ste neke stvari izgovorili koje meni naprosto nisu jasne. Npr. da je to udruga braniteljska iz SDP-a, ne znam, pa ti su pobjegli kad je trebalo dignuti ruku za Hrvatsku iz Sabora, kad je počeo pucat, ti su pobjegli u bračne sobe i zaključali se, koja braniteljska udruga to može biti iz SDP-a, to može biti kakvi pojedinačni slučaj. Jel vama to jasno ili vam nije jasno? Ne znam. Govorili ste da je to za otpremninu. Trebali bi kritizirat Vladu ali tu su davno konji pobjegli iz štale, nema koristi o radu pričat ništa jer inače o čemu plaćat otpremninu a onda to prodat. Vlada nije rekla da li će to onda ostat državno poduzeće. Ako će ostati državno o.k. nek se plati otpremnina ali ono ono ako nećemo onda čemu plaćati da privatnik sutra dobije mukte ali ono što s čim se ja s vama ne slažem i što ste izgovorili da vam sadašnji ministar ulijeva povjerenje, ministar prometa Hajdaš, je, je, to ste rekli, meni ulijeva povjerenje. Meni ne ulijeva, ja mu ne vjerujem ništa. Što je god takao, sve je propalo i ništa nije, je li takao Croatia Airlines, iz toga ništa? Je li takao aerodrom, ne vidimo lopate. Je li radio Pelješki most na način da je platio Francuzima puste stotine tisuća eura da mu kaže Francuz kada je to skuplji onaj koridor preko Neuma nego Pelješki most jer treba poslije plaćati ovo i ono. Što je god, HŽ CARGO upropastio posao, ja ne kažem da je upropastio CARGO, znači što je god takao, ništa nije napravio, zapravo je sve krivo napravio. I kako vam čovjek taj može

sam o ministru, niste pozorno slušali. Za ministra ni jednu riječ pohvale nisam rekao i ne pada mi na pamet tako nešto. Ne, za gospodina Dinka Cvitana, novog čovjeka u DORH-u sam rekao da čovjek meni ulijeva povjerenje i da vjerujem u ono što je pričao da mi djeluje uvjerljivo i da nemam razloga sumnjati prije nego što je počeo i da vjerujem da ako nađe za shodno da uđe u ovaj segment a da je u ovo ministarstvo ma svaki segment je zreo za njen rad, svaki. To sam rekao, prema tome, to ne znači da dajem podršku ministru, to apsolutno je suprotno. Što se tiče braniteljske udruge, ja nisam rekao da je to SDP-ova braniteljska udruga nego da su čudnim spletom okolnosti baš svi ljudi iz SDP-a u tom pa sad ću ja podsjetit sve nas, kad smo imali svojevremeno ne tako davno zakon, jedan od zakona o željeznici da smo tad upozoravali zbog čega se omogućava više upravitelja infrastrukture i da to praktički znači mogućnost privatizacije određenih dijelova pruge. Ako se sjećate kolega Bačić me ovdje uvjeravao da ipak misli da nisam dobro shvatio i da to ne ide u tom pravcu i upravo vi zamjeniče ste mi potvrdili da to znači upravo to. Zbog toga s razlogom svi imamo strah od toga što će ova vlada dalje napraviti po tom pitanju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Kolega Marasović, ja mislim da Božja providnost dala da ste liječnik, a ne da ste sudac. To je jako dobro. Da. Idemo u nastavak rasprave po klubovima zastupnika, na redu je Klub Nezavisnih i poštovani zastupnik Kajin. Grubišić, Kajin piše.

riječ je o jednom standardnom ugovoru, riječ je o povoljnom novcu, toga smo svi svjesni. Inače, ukupna vrijednost EBRD-ovih ulaganja u Hrvatsku od '94. godine iznosi preko 2,7 milijardi eura za 148 projekata čija ukupna vrijednost iznosi oko 7,7 milijardi eura. Znači, EBRD daje 2,7, ovo drugo su još 5 milijardi eura sredstva RH. Struktura financiranja po sektorima je sljedeća, financijske institucije 24%, infrastruktura 30% gdje spadaju i željeznica i energetika, 20%, poduzetništvo 26%. Od ukupnog broja sklopljenih projekata dominiraju oni u privatnom sektoru, 64%, a od '94. godine sa EBRD-om potpisana su i 3 javna zajma. Sveukupno iznose znači 54 milijuna eura i 20 zajmova uz državno jamstvo, sveukupnog iznosa od 665,8 milijuna eura. Točno kao što je rekao ili kao što su manje-više svi primjetili u zadnjih 15-ak godina, u željeznicu je uloženo preko 30 milijardi kuna. Ovaj ugovor počeo je znači na zajmu od 40 milijuna eura, tih 40 milijuna eura namijenjena su, znači 20 milijuna eura za kupnju nove opreme za održavanje, zatim 19,5 milijuna eura financiranje dijela troškova zajmoprimčevog programa restrukturiranja radne snage ili kao što bismo mi to nazvali otpremninama i jasno sa nekih 500 tisuća eura, to je kupnja i instaliranje informatičkog sustava za upravljanje energetskom učinkovitošću. To je tih znači 40 milijuna eura i ja se slažem i sa gospodinom Šukerom da takve željeznice kao što su Hrvatske teško da će moći same vračati ova sredstva i morat će ih preuzeti RH. Uopće ne mogu pomisliti da bi se moglo zlorabiti ova sredstva. Kontrola, nadzor međunarodnih tih asocijacija je takva da to naprosto onemogućava. kad već govorimo o željeznicama, tih 300 milijuna kuna, to je velik novac za RH, ali je tek kap u moru naših potreba. Možda ću ja, ne znam, ispasti neshvaćen, nije bitno, ali ja ću i ovom prilikom makar … spomenuti ovaj željeznički tunel kroz Učku. Svi spominju svoje pruge pa ću i ja spomenuti željeznički tunel Učka ili Ćićarija. Taj davni san, znači velikog biskupa, preporoditelja, ujedinitelja Dobrile o povezivanju Istre s drugim krajevima, hrvatskim krajevima, nikako da se ostvari. I imam dojam isto tako da će proći vjerojatno još nekoliko desetljeća prije no što će se to dogoditi. Ali što želim reći? Da je Istra kada govorimo o željeznici izolirana, da bi željeznicom iz Pule došli do Zagreba vi morate, znači kada prođete recimo Buzet, kada uđete u Sloveniju, kada prođete Kozinu, Ljubljanu, ne znam kako to ide dalje, prema Novom Mestu, odnosno granici, znači put od 300 kilometara, Pula-Zagreb, vi morate prelaziti najmanje 500 kilometara. Dva puta prolazite granicu, sada smo u EU, ajde, sada valjda više ne trebamo se legitimirati, odnosno predavati te osobne dokumente, ali prije kada se je to radilo, takav jedan put trajao je 10 i više sati. Imamo mi i alternativu kada idemo recimo ili kada naši Istrijani, Puležani idu iz Pule za Zagreb. Vlakom. E onda se voze vlakom do Lupoglava, onda presjedaju u autobuse pa prolaze tunel Učku pa onda dolaze na kolodvor u Rijeci i onda nastavljaju put prema Zagrebu ili kamo li već. Ja se slažem apsolutno da je prioritet Hrvatske u ovom trenutku recimo tih krupnih kapitalnih infrastrukturnih projekata, Pelješki most i razumljivo da se Pelješki most ne može graditi bez novaca Europe kao što se apsolutno, nitko o tome ne govori, bez europskih novaca ne može graditi niti taj tunel kroz Učku ili kroz Ćićariju. Sada ide ovaj dovršetak druge trake Istarskog ipsilona od Pazina od Učke, s tunelom Učka. Znači govorim o cestovnom projektu. To je znači tih 45 kilometara plus negdje, nemojte ne hvatati za riječ, 5200, 5500 metara cestovnog tunela i to bi koštalo negdje oko 250 milijuna eura. Znači, pruga od Kopra s tunelom kroz Učku, znači sa tim spojem koštala bi otprilike isto toliko novaca. Rekoh da Hrvatska nema tog novca, ali ako se izgradi ta pruga s tim tunelom, onda bi se de facto i to svi govore koji prate tu materiju, povukao kompletan ili cijeli promet od juga Španjolske preko juga Francuske, sjevera Italije za Mađarsku i dalje onda prema Rusiji i nemirnoj Ukrajini. Ja ne očekujem da su u mandatu ove Vlade da se razumije po tom pitanju išta dogodi. Ali nadam se da se sa Ljubljanom može dogovoriti papirnato, dogovoriti papirnato, da nam jednoga dana ili da jednog dana nitko neće priječiti povezivanje kako bih rekao Rijeke, Tunela Učke sa Koprom odnosno Trstom da se na papiru barem to i dogodi. Sa željeznicom je počela ta industrijska "revolucija" u Istri tamo negdje u drugoj polovici 19.stoljeća,

do sedamdesetih godina živjeli su od željeznice. Danas kada govorimo o željeznici u Istri tu je sve stalo. 1947.ili osme ili 1949.ne znam točno kada gradila se i pruga Lupoglav-Štalije. Kako? Radnim akcijama. Jučer Karamarko traži da se zabrani zvijezda petokraka kao simbol jednog vremena. valjda će nam zabraniti i takve pruge, ali dobro. Šteta da se nije zabranilo da u jednom periodu izgubimo 600 tisuća radnih mjesta. Ali što želim reći? Bez željeznice pojedini krajevi gube onu industrijsku prednost koju su imali nekada. Prije svega ovdje mislim na luke Pulu odnosno luku Bršicu. I to je jedan ogroman potencijal koje bi te željeznice mogle dignuti. Da li je moguće onda isfinancirati jednu takvu prugu ili jedan takav projekt? Vrlo teško. Hrvatska rekoh sama ne može, Hrvatska se za to ne može ni ne smije zaduživati, ali bi možda mogla aplicirati na europske fondove, ja mislim da to može. Ove godine Hrvatska Bruxellesu daje nekih 4 milijarde Teoretski mi vis a vis tih 4 milijarde kuna te ulaznice ne znam članarine kako je netko naziva, mi možemo povući negdje oko 7, 7,5 milijardi kuna. bojim se da nećemo povući više novaca od onoga kojega i uplaćujemo, ali taj novac koji će se vratiti iz Bruxellesa naprosto će se rasprčkati za europske, a ne hrvatske prioritete. Kada bi se tih 4 milijarde kuna samo koje dajemo vratilo ili vraćalo za 10, 15 možda 20 nacionalnih prioriteta mislim da bi se postigao daleko, daleko veći potencijal ili uspjeh nego kada nam te prioritete određuje Bruxelles. Pred dva mjeseca otprilike svi smo ovdje pratili sudbinu HŽ Carga. Država se morala zadužiti čini mi se za gotovo 1 milijardu kuna, za gotovo 1 milijardu kuna, možda čak 800 milijuna kuna država, 300 milijuna željeznice da bi sustav mogao preživjeti, ali kada govorimo o ovom zajmu od 40 milijuna eura ovo je zasigurno povoljan povoljan novac za naše prilike reći ću još jednom velik novac, ali još jednom ponavljam to nije poklonjen novac. Ovaj novac valja vratiti, taj novac HŽ ne mogu same ne mogu same vratiti, to je jasno svima nama, vratit će ga jednoga dana država. Rekoh kroz subvencije HŽ povukle su od recimo tamo '95.godine na ovamo 30-ak milijardi kuna. godišnje se u proračunu osiguravalo i preko milijardu i pol pa u nekim periodima i preko 2 milijarde kuna. Gospodin Šuker je rekao da je brodogradnja povukla isto tako nekih 35 milijardi kuna, sanacija banaka, nema ovdje gospodina Marića, koštala je sigurno 35 možda i 40 ili 50 milijardi kuna, sanacija poduzeća koštala je 30-ak ili 50-ak milijardi kuna ne znam, poticaji poljoprivredi normalno to se mora pratiti to je očekivano do sada 40-ak milijardi kuna. ali evo samo te 4, 5 grane poreske obveznike koštale su 150 možda 200 milijardi kuna. koštaju normalno i druge zemlje, naš problem je što neke od tih grana nemaju onakvu budućnost kakvu očekujemo ili koliko je novaca za iste uloženo. No bez obzira na sve željeznicu treba spasiti, toj željeznici treba pomoći. Kada? Danas jer za 10 godina bi već bilo kasno i mislim da ne vidim razloga zbog čega netko ne bi digao ruku za jedan ovakav zajam ili bolje rečeno Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između EU i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ infrastrukture" iako smo svjesni da 19,5 milijuna kuna de facto ide za otpremnine hrvatskih željezničara. Hvala lijepo. Kolega Kajin, svaki puta kada govorite o željeznicama govorite o tom željezničkom tunelu ispod Učke ili Ćićarije. Naime, vaša Vlada i vi ste kao zastupnik iz Kukuriku koalicije govori o velikim strateškim infrastrukturnim objektima i projektima. Pa ja ne znam zbog čega ne djelujete u toj vašoj vladi da i takav jedan, evo ja sam pristaša i vaše ideje da napokon Istru i željeznički spojimo sa Zagrebom i sa ostalim dijelom Hrvatske da možemo u Pulu putovati vlakom iz Slavonskog Broda, iz Vinkovaca ali Hrvatskom, ne preko Slovenije. Naime, Istra je bila spojena željeznicom preko Slovenije ali u vrijeme neke druge države koja je onda bila jedinstvena. Ali sada kada je Hrvatska samostalna država postoje i određeni europski pravci koji bi mogli onda iz Pule ići prema Kopru pa prema Milanu i skroz prema Španjolskoj. Prema tome, ovakav jedan strateški projekt bi bio odličan za Vladu Republike Hrvatske kako bi se pokrenulo i građevinska operativa i željeznička operativa i sve ostalo. Pa dajte utječite malo, imate vi utjecaja u toj vašoj Kukuriku koaliciji. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Evo hvala na podršci. Djelujem, djelujem koliko mogu gospodine Grubišiću al ne ide. Djelovao sam i 20-tak godina kroz nastupe u ovom parlamentu i na HDZ-ovu administraciju, ali ni tada nije išlo izgleda da ćemo ja i biskup Dobrila još možda ne nekoliko desetljeća nego možda još i jedno cijelo stoljeće zajednički negdje sanjati povezivanje Istre kroz željeznički tunel sa ostatkom Hrvatske. netko mi dobacuje da će to HDZ riješiti. Ne bih ja volio da oni to rješavaju jer bi to značilo da bi trebali doći u poziciju vlasti, a to ne priželjkujem, barem ne još nekoliko desetljeća i vjerujem da će u tom jedno periodu valjda neka druga koalicija započeti ako ništa drugo sa pripremama za gradnju željezničkog tunela kroz Učku, ali ne na način na koji je to činio HDZ tamo '93. godine tik nakon ili pred izbore. jadan biskup Dobrila, vjerojatno u raju je i danas tužan jer mu se nikako, vi ste najbolji primjer, nikako mu se izrealizirat ta želja da Istra integrira na pravi način s Hrvatskom. On je to želio, ali vi stalno upotrebljavate riječ Istrijani, ne u lokalnom smislu. Ja sam ponosan što sam Dalmatinac i evidentno je da je u vašem izričaju Istrijan da je to naglašavanje corpus separatum, Istra jednako corpus separatum. Ima u Hrvatskoj nažalost i visokih državnih dužnosnika pa izgovaraju riječi građani, građanke, braćo i sestre, drugarice, nikako Hrvat i Hrvati ili dragi Amerikanci. Ali to je manje zlo nego što vi govorite. Vi namjerno stvarate novu naciju s tim Istrijanima itd. Ali nije to zbog čega sam se javio, ova zvijezda u tunelu usred mraka na Učkoj zasjala petokraka, koliko su tamo pod tom zvijezdom pobili ljudi Partizani, to se vi zapitajte i bacili u fojbe. Ali ono što hoću reći, vi ste kao europejac, je li tako se predstavljate. Karamarko nije ništa tražio, Karamarko samo traži da je Hrvatska članica Vijeća Europe odnosno članica Europske unije te da poštujemo Rezoluciju Vijeća Europe po kojoj je zvijezda petokraka jednako je kukasti križ, nacistički svastika. Svastika je jednaka zvijezda, zvijezda jednako petokraka bez obzira što je Mesić bivši predsjednik ili netko drugi propagirao. Eto to vi zagovarate, vi ste pristalica te na neki način ideologije ili politike. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Gospodine Marasoviću, ja sam Istrijan, ja mislim da na taj način nikoga ne trebam vrijeđati ali nemojte nas niti vi stalno podučavati što smo i kako bi se trebali naprosto deklarirati. Svi mi u Istri na taj način se prepoznajemo, mislim da nikoga po tom osnovu između sebe ne dijelimo niti ikome išta "namećemo". I nije to nikakav corpus separatum. Bilo bi dobro ili daleko bolje da vaš predsjednik govori o izgubljenih 280 000 radnih mjesta od 2008. na ovamo ili možda o činjenici da će nam trebati još nekih 6 godina da dođemo sa BDP tamo gdje smo bili godine 2008., ali bih mu nešto drugo savjetovao kad govorimo već o toj zvijezdi petokraki. Neka npr. traži od Vlade SAD-a, da iz Muzeja holokausta u Washingtonu maknu jugoslavensku zastavu. Evo recimo, no neće. Zašto nije tražio ili utjecao na predsjednika Mesića dok mu je bio šef kabineta ili izborne kampanje da mijenja svoj svjetonazor. Zašto to nije tražio od Franje Tuđmana da iz svojeg kabineta gore na Pantovčaku mijenja Titovu bistu. Titovu bistu. Zašto vi danas kao HDZ činite jedan otklon od onog izvornog "tuđmanizma" kojemu ja nisam nikada bio sklon. I konačno gospodine zastupniče, što ćemo mi danas ili sutra sa preambulom Ustava Republike Hrvatske, koji je vaš stav, meni je poznat, ali bih volio čuti što o tome misli i vaš predsjednik, dojučerašnji najbliži Mesićev suradnik. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Mislim da ni replika ni odgovor na repliku nemaju veze sa temom, sa željeznicom, pa mislim čak ni sa željezom nemaju veze. Poštovani zastupnik Vedran Babić u ime kluba SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru. (SDP)** Evo ja ću se držati teme. … /Upadica: Nadam se./… Vidjet ćete. Poštovani predsjedniče Sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije HŽ-Infrastrukture. U materijalima vezanim za ovu raspravu uvodno smo upoznati s Europskom bankom za obnovu i razvoju te s međusobnim odnosom Republike Hrvatske s navedenom bankom, odnosno upoznati smo da je Republika Hrvatska punopravna članica EBRD-a od travnja '93. godine te da posjeduju dionice u vrijednosti od cca 110 milijuna eura, odnosno 0,37% glasačke moći. Isto tako, prema iznosu odobrenih sredstava i priloženoj tehničkoj pomoći EBRD predstavlja jedan od najznačajnijih izvora strane financijske potpore koja doprinosi razvoju Hrvatske ili točnije ukupna vrijednost ulaganja EBRD-a u našoj zemlji iznosi preko 2,7 milijardi eura za 148 projekata čija vrijednost iznosi oko 7,7 milijardi eura. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donijela odluku kojim je društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. dala suglasnost za sklapanje ugovora o zajmu s EBRD-om u iznosu od 40 milijuna eura za projekt modernizacije HŽ Infrastrukture. Navedenom odlukom Vlada je također obvezala HŽ Infrastrukturu da sredstvima iz svojih redovnih poslovnih prihoda podmiruje sve troškove provedbe projekata koji se ne mogu financirati sredstvima zajma EBRD-a. Vlada je također na istoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i EBRD-a za navedeni projekt. Zaključkom od 12. prosinca 2013. godine Vlada je prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za navedeni projekt. ugovor o zajmu između HŽ Infrastrukture d.o.o. te Europske banke za obnovu i razvoj za navedeni također projekt za modernizaciju HŽ Infrastrukture. Ovim zajmom potvrđuje se ugovor o jamstvu za zajam ugovoren ugovorom o zajmu. Predmetni projekt modernizacije HŽ Infrastrukture sastoji se od nabave opreme za održavanje željezničkih pruga, nabave, instaliranja informacijskog sustava za upravljanje energetskom učinkovitošću i financiranje dijela programa restrukturiranja dijela radne snage. Ukupni iznos zajma je 40 milijuna eura. Prema uvjetima ponuđenim od strane EBRD-a za HŽ Infrastrukturu d.o.o. zajam je odobren na 15 godina uključujući i tri godine počeka na otplatu glavnice. Nakon što ugovor o jamstvu stupi na snagu sredstva zajma bit će odmah na raspolaganju do 30. lipnja 2016. godine. Također, HŽ Infrastruktura temeljem ugovora o zajmu obvezala se kao zajmoprimac i redovito i u potpunosti izvršavati sve financijske obveze prema EBRD-u. Budući da se radi o potvrđivanju međunarodnog ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao i činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora predlaže se da ovaj prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Naravno klub SDP-a podržat će Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije HŽ Infrastrukture. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Poštovani zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a u Hrvatskom saboru. Gubi pravo klub, klub gubi pravo govoriti o ovoj temi. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Josip Borić.

**Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Nisam znao da će ovako kratko gospodin Babić govoriti, pa iako sam trčao nisam stigao. Ali onda prijavljujem i završnu riječ. Kao brzi vlak iz Vinkovaca, ali dobro. Što reći? Ponekad je put u pakao popločan dobrim namjerama. Tako i ovaj Zakon kojim se osigurava 40 milijuna eura kredita za HŽ infrastrukturu. Ja ću biti vrlo konkretan s obzirom da mi je skraćeno vrijeme pojedinačnom raspravom i to sa konkretnim činjenicama. Dakle, u vrijeme ovih 23 godine Hrvatske države kaže se da je u željeznicu uloženo oko 30 milijardi milijardi kuna, u brodogradnju 35 milijardi kuna, u dokapitalizaciju banaka 80 milijardi kuna, a to je 20 puta više nego što smo ih prodali. Zanimljivo? Ali nije to ono što sam htio reći. Naime, ovdje imam dopis jedne tvrtke strane, neću reći čije koja je nudila 300 milijuna eura za financiranje HŽ Infrastrukture, povezivanje sa zemljama u regiji dakle hrvatskih pruga, za modernizaciju hrvatskih željeznica. Dakle, 300 milijuna eura pod vrlo povoljnim uvjetima. Pitam se sada, a vi to gospodine Antešić dobro znate koja je to firma koja je to nudila. Pitam se sada kako to da HŽ infrastruktura odbije takvu ponudu i zbog čega je to odbila, nego evo dižemo kredit kažu pod povoljnim uvjetima sa grace periodom od tri godine, dvo obročnim godišnjim godišnjim plaćanjem itd., odlično sve. Ali smo imali i ponudu od 300 milijuna eura što je 7 i pol puta više nego li je 40 milijuna eura. Ovdje imam i objašnjenje iz HŽ Infrastrukture odgovor na tu ponudu koji je potpuno nesuvisao, dakle nema pravoga obrazloženja i objašnjenja zašto je odbijena ta ponuda stranoga ulagača. A vapimo za investicijama i privlačenjem novca iz inozemstva. Firma koja je potpuno validna, koja gradi pruge i po drugim zemljama od Azije, Europe, pa i Amerike, južne Amerike. No, tako to ide kod nas. Nekada je ne samo postojao Matoš ekspres koji je vozio na relaciji Zagreb – Beograd. Bila je pruga, odnosno relacija Ljubljana – Zagreb – Beograd sa stajanjem stajanjem u Slavonskom Brodu i Srijemskoj Mitrovici. Samo ta dva kolodvora i Zagreb treći je bila postaja gdje je taj vlak stajao, od Ljubljane do Beograda je vozio ravno 4 sata. Točno onoliko koliko danas vozi od Slavonskog Broda do Zagreba. Dakle, pola te relacije ako uzmemo da je Zagreb-Beograd 400 km, onda je Brod na polovici, dakle 200 km. Ljudi su se zbog sporosti vlakova koji se danas voze jednostavno prebacili svoje putovanje na autobusni prijevoz. O stanju pruga u Hrvatskoj najbolje govori ukidanje pruge Našice-Pleternica, ratne žile kucavice istočne Hrvatske u vrijeme rata. Unatoč toga što je ta pruga bila ratna žila kucavica koja je prevozila i ratni materijal, vojsku itd. ta pruga je u vrijeme Kalmete ukinuta. O obnovi ja ne znam ima li pojma sad još uvijek, a o banovinskoj ili banovinsko-kordunskoj pruzi Petrinja-Karlovac gdje više nema ni pragova jer su to sve raznijeli a prugu prodali u staro željezo, netko, kako tko, koja udruga itd. da ne govorimo. Uglavnom, broj kilometara željeznica u RH je u stalnom opadanju umjesto da poslušamo onu staru Bismarckovu da je država jaka onoliko koliko je jaka njezina željeznica. I kada pogledate Njemačku i kada pogledate dakle njene pruge i rasprostranjenost željezničke mreže u Njemačkoj, kada je svaki zaselak, svako seoce povezano pa i nema autobusa za to selo jer ima vlak. Što će i vlak i autobus? Pa nema ni potrebe. Ali svaki zaselak je povezan sa većim općinskim mjestom, a onda idete prema još većim stanicama kao što su Manheim, Munchen itd. gdje imate brze, najbrže ICE vlakove ili u Francuskoj tzv. TŽV vlakove koji voze od Pariza do Marseillea za 3,5, 4 sata stigne. Samo u Lyonu stane i u Toulouseu čini mi se tako. Dakle, ovaj kredit sa ovakvom upravnom strukturom u kojoj svaka od političkih elita koje vode državu od osnutka Hrvatske države namještaju svoje ljude bez obzira na njihovu stručnost nego samo na političku podobnost. Pa onda upravo se događa ovo u ovoj situaciji kada je Kukuriku koalicija na vlasti da nekakav pomoćnik iz Studentskog centra postane nekakva da kažem dobije neku funkciju na Hrvatskoj željeznici. Pa onda nekakav iz Cinestara dobije također menadžersko mjesto u Hrvatskoj željeznici. Pa da bi namjestila i brata za prodaju karata na željeznici, pa ne samo da ona bude namještena nego i brat bude namješten. I imam još niz primjera. Osim toga kako je Vlada naredila da svaka javna tvrtka radi na investiranju HŽ s obzirom na svoje stanje su se našle u jednom nezavidnom položaju. Nisu znali na što investirati pa su onda retrogradno na natječaju prema Vladi išle sa kontrolnim pregledima nagibnih vlakova K5 tzv. ili pak kako u drugom natječaju kažu revitalizaciji nagibnih vlakova. A to je jedno te isto i za obadvije su povukli po 20 milijuna kuna retrogradno izvan datuma natječaja. Dakle, uzeli su 40 milijuna kuna i to se prikazalo kao velika investicija na Hrvatskim željeznicama. Što se tamo radi? Što se tamo kuha? Kadrovi koji dolaze isključivo po partijskoj ili stranačkoj podobnosti, kako god hoćete, u ovih 23 godine hrvatske državnosti Hrvatske željeznice su na koljenima. O HŽ cargu koji je u ove dvije godine toliko upropašten da je sada u dugu od 700 milijuna kuna ili 100 milijuna eura da ne govorimo kako to da se pojavljuje faks firma, dakle ima negdje piše sjedište i telefon. Ali te firme nema, ali postoji i preuzima poslove i daju mu se poslovi HŽ carga. Usput budi rečeno kaže se da je HŽ cargo neperspektivan, a slovenske željeznice imaju porast prijevoza tereta od 9% za prošlu godinu. Kako slovenska željeznica ima porast prometa tereta od 9%, a Hrvatska ne? Koparska luka raste iz godine u godinu sa pretovarom tereta, ali Riječka luka stoji, stagnira ili pak slabi. Što je sa Petrokemijom Kutina za koju je vrlo važan HŽ cargo? Ništa. Koliko radnika zavisi od HŽ carga? Nisu to samo radnici HŽ carga nego radnici i u Luci Rijeka i u Petrokemiji i u Gredelju i ovdje u Končaru i niz drugih firmi. 20 tisuća ljudi i njihova radna mjesta i Đuro Đaković na kraju krajeva zavise od rada, od poslovanja HŽ carga. O infrastrukturi također bih imao štošta za reći. Imamo i podatke kako se radi, imamo ugovore ovdje koji su za gospodina Dinka Cvitana. Dinka Cvitana. Neka izvoli zaći u HŽ i u infrastrukturu i u HŽ cargo i u ministarstvo da vidi kako se upropaštavalo HŽ cargo i kako se upropaštava HŽ. Je li to nekome cilj? Nekada smo upozoravali i upirali prst u cestovni lobij, danas kada smo izgradili hrvatske autoceste da kažem što je sad? U koga ćemo sad prst uprijeti? U nesposobnost vladajućih i postavljanje takvih koji dolaze iz raznoraznih drugih firmi i onda pitaju kojih vrsta, ima li više vrsta vagona? direktor tvornice žarulja pita ima li više vrsta sijalica u toj tvornici ili samo jedna vrsta. To je ista stvar. Nevjerojatno! Pa kako takav može upravljati HŽ-om? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I usput poštovani kolega Grubišić izgubili ste mogućnost i 5 minuta jer je klub izgubio pravo na izlaganje kad niste bili u dvorani. Ali ne sekirajte se, imate 5 replika pa ćete sve moći zatvoriti.

nažalost ni to nije sustavno rađeno pa čak većina građana RH osuđena je na to da ima vlastiti prijevoz jer alternativni prijevoz autobusima na nekim relacijama jednostavno ne postoji. Kredit, spominjali ste ovaj kredit i ulaganje ovim kreditom, mene interesira recimo taj mjerni vagon koji ćemo mi kupiti i ova tri uređaja za snijeg, da li je napravljena neka analiza, taj mjerni vagon će vozit kod nas, o.k. u redu, to treba. Ali daj mi sad objasnite tko će održavati tu prugu kad trebaju ambulantna održavanja, kad … smo sveli na po jednog, dva, pet ljudi maksimalno a pružne građevine prodajemo, to je fizički neizvodivo. Odgovornost uprava, spominjali ste odgovornost uprava. Ja se sjećam kad je uvaženi potpredsjednik Sabora gospodin Stazić ovdje rekao, ministri će odgovarati za ljude koje oni postave. postavili na čelu upravu koja je stvorila gubitak koji ste vi spomenuli ako se ne varam 700 milijuna kuna, odgovornosti nema. Šta se desilo? Ništa. Postavljam pitanje, spomenuli ste i vi Gredelj, nadam se da ćemo dobiti odgovor što je sa Gredeljom, što je s tim radnicima, što je sa njihovim pravima na kraju krajeva, ali i što je sa ugovorenim navodno ugovorenim proizvodnjom novih vlakova i čisto da vas podsjetim, prije otprilike 2 godine smo imali ovdje raspravu kad je prva rasprava bila koja se odnosila na željeznice tad je s ove strane nama rečeno da francuski ponos u francuske željeznice i ova vlast će od Hrvatskih željeznica napraviti hrvatski ponos. Jer stvarno nam je ponos. putnički prijevoz d.o.o. a imam i ugovor br. 33/13. također putnički prijevoz gdje su predmeti natječaja isti i za svaki se povlači po 20 milijuna kuna. Kada govorimo o ponosu, nekada su razglednice Hrvatske, hrvatskih gradova uvijek bili sa kolodvorom, gledajte Bosanki Brod, najljepša razglednica uopće što postoji govorim sada o Bosanskom Brodu pošto je pruga bila Slavonski Brod-Bosanki Brod preko mosta onda je jedina i najvidljivije, ono što je bilo najrazvidnije za to mjesto bio željeznički kolodvor. Slavonski Brod kolodvor je bio najljepši u Hrvatskoj do Drugog svjetskog rata kada je urušen u bombardiranju. Zanimanje željezničar bilo je poput doktora u selu, veterina u selu ili učitelja u selu, tako je bio važio željezničar u hrvatskom društvu? Što je danas? Ništa. Uvaženi kolega Grubišić, mislim da ste točno uočili da je problem upravljanja javnim tvrtkama pa onda i hrvatskom željeznicom upravo u tome što se stavljaju na čelu tih tvrtki podobni kadrovi. Prijatelji, stranački drugovi Milanović, premijer Milanović kaže da nema prijatelja u politici. Ja mu vjerujem ali ima stranačkih drugova. Gospodin Linić više preferira prijatelja nego stranačke drugove pa na funkcije stavlja svoje kartaške partere. Istom logikom zapošljavao je i gospodin Čačić koji sjetite se je postavio gospodina Koračevića na čelu HEP-a gospodina Koračevića ću čuvali HEP-ovci da ga ne strese struja, toliko je znao o HEP-u. Bit će dobro kada se postavi na čelu javne tvrtke kada HDZ postavi stručnjaka i kada SDP tog stručnjaka ostavi ili obrnuto, kada SDP postavi stručnjaka a kad dođe na vlast HDZ ili neka druga stranka, kad ga ostavi, to će biti znak da je u Hrvatskoj konačno se počelo postavljati u javne tvrtke stručnjake koji znaju upravljati i koji su stručni za poslove na koje ih se postavlja. Nažalost i sada je praksa da sve što ima i ole sličnu stručnu spremu u strankama se zaposli za vrijeme mandata te stranke. Koliko god smo slušali prije nego što je došla Kukuriku koalicija, sjetite se onog bahatog nastupa gospodina Čačića, prvog potpredsjednika kad su ga novinari pitali jeste dijelili funkciju, onda ste rekli nismo mi HDZ, 10 puta je gore sad. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Zanimljiva je ta gospodine Vukšić kadrovska križaljka. Naime, prvo su podijelili javne tvrtke, dakle ova Kukuriku koalicija koja će kome pripasti pa je onda recimo JANAF pripao HNS-u, Đuro Đaković HNS-u, dakle sa pretežitim vlasništvom RH. Nešto drugo je pripalo SDP-u i tako dalje. Oni su prvo to podijelili, dakle po stranačkoj po stranačkoj pripadnosti. Onda su, sada su kadrove kadroviraju tako da ukoliko je netko prijatelj s nekim pa ga postavi za direktora, ravnatelja ili gdje onda mu traže da se upiše i da mu da člansku iskaznicu. Nemaju više ni kadrova koliko su popunili, nemaju više ni članskih iskaznica. Onda namještaju da bi dobili novoga člana, pa evo npr. gospodin kojega vi spominjete kao Čačić je pomoćnika ministra za željeznice u Ministarstvu prometa premjestio na bolje mjesto u HAC, kakve sad, čovjek je bio za željeznice stručnjak nekakav ili ekspert, zašto je postavljen uopće za pomoćnika ministra te željeznice ali sad je dobar i u HAC-u vrlo zanimljive su to rošade i kadrovska rješenja, uhljebljivanja itd. To je strašno i zato nam tako i je, zato nam tako i je. Zato i ja vjerujem da i ovaj kredit pa možemo mi dizati kredita do neba, može on biti po povoljnim uvjetima ali uzalud nam trud svirači kada ljudi koji nemaju ili koji imaju malo veze sa materijom rješavaju ove stvari. Hvala lijepo predsjedniče. Pa kolega Grubišić, vi ste se u svojoj raspravi upitali što ova Vlada radi sa HŽ kao poduzećem, javnim poduzećem? Restrukturira. Mi u oporbi govorimo da restrukturira na gore, a oni govore da restrukturiraju na bolje. Krenula je 2012., 5 firmi koje su kao neuspješne, pridodane uspješnima, sad su sve 3 neuspješne, vidimo i sami, otpuštaju se radnici, sve teže se funkcionira. Kada je došlo do toga onda je i statistika otišla k vragu pa broj putnika je manji skoro 50% u odnosu na 2011., broj pređenih kilometara 35% manji, broj prevezenih količina robe skoro 10% manji nego 2011. Onda im se smanjilo u tom restrukturiranju iz državnog proračuna određeni dio prihoda. To je na nivou godine između 200 do 400 milijuna kuna. Za to su se davala jamstva da se ta ista firma zadužuje. Zašto? Jer je to najlakše, daš danas jamstvo, a naplatiš se za 5, 6 ili ili 10 godina za vrijeme neke druge vlasti. I ono najžalosnije, a o tome smo danas govorili, privatizira tvrtka Kćer koja ima dobit gotovo 100 milijuna kuna, vrijedne zgrade i vrijedne ugovore i na taj način dovodite HŽ infrastrukturu u jedan prostor gdje se neće moći uopće pojaviti na nekakvoj pruzi i rješavati moguće infrastrukturne probleme. I onda gledate u tom restrukturiranju ispred nas nekakvih 26 milijardi eura za 10 važnih važnih koridora koje je Europa namijenila za 15-ak tisuća kilometara tih željeznica i umjesto da se bavimo EU fondovima, uzmete ovakvo jamstvo. To mi u oporbi govorimo, znači da je restrukturiranje na gore. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Borić, dakle dok se mi bavimo ovdje kadrovskim križaljkama i uhljebljivanjem partijskih drugova, stranačkih drugova, itd., ne mora biti rodbina, dotle Europa, evo trenutno radi i gradi i financira i sufinancira izgradnju željezničkih koridora koji zaobilaze Hrvatsku. Trenutno je izgrađen najveći željeznički most u Europi prije rijeke Dunav, gotov je. Dakle, taj most je na trasi koji spaja Hamburg sa Istanbulom, ali zaobilazi sve sve zemlje, da ne bi netko pomislio da možda ide preko Srbije, ne, ne ide preko Srbije, ide preko Rumunjske i Bugarske je most, zaobilazi sve zemlje bivše Jugoslavije. Svi ovi naši prometni pravci koje mi tako veličanstveno spominjemo, Botovo-Rijeka, deseti … europski željeznički koridor, dakle koji ide od Zagreba prema Vinkovcima, Tovarniku i prema Beogradu, su zapravo da ne kažem pomoćni koridori. Dakle, nismo na glavnim trasama, a da bismo uopće išta postigli i povezali se sa glavnim trasama, mi imamo neprekidnu i neprestanu borbu o financiranju Hrvatskih željeznica koje, kadrovi koje ste postavljali i vi gospodine, ne vi osobno, nego vaša stranka i vaša koalicija, a i ovi danas jednako kadroviraju i putem menadžerskih plaća svoje ljude zbrinjavaju u Hrvatskim željeznicama. Poštovani kolega Grubišiću, spomenuli ste povijesnu ulogu željeznice i njen ugled koji je imala u povijesti i za razvoj čitave države, kadrovsku križaljku i sve ono ostalo. Ovdje govorimo Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj, ona se sastoji od takve tri faze, nabava nove opreme, nabava i instaliranje informatičkog sustava, financiranje dijela programa za restrukturiranje … . Sjećamo se izjave ministra Dončića koji je rekao da će bez ikakve grižnje savjesti onih 1500 ljudi maknuti iz željeznice i ukoliko se u ovoj točci 3. modernizacije radi o njima, treba svakako uzeti u obzir da se radi o ljudima između 45 pa pa na više godina i što će biti s njima, sa tih nekoliko 1000 kuna koje će dobiti za otpremninu? Gospodin Borić je u svojoj replici zbog koje sam se u biti javio je dio replike uzeo jer govorimo o prodaji Pružnih građevina. Govorimo o ogromnoj imovini koja ima HŽ u nekretninama koje je ostvarila u tim povijesnim godinama koje ste vi spomenuli, i o dokapitalizaciji tvrtke Pružne građevine sa zgradama u Zaprešiću, zemljom od 180 tisuća kvadrata sa firmom koja ima ugovor na 4 milijarde kuna, sa ugovorom kojim su se obvezale te Pružne građevine da će one obavljati te radove, a uglavnom većinu obavljaju podizvođači. Ova tvrtka ima i dobit od 100 milijuna kuna. Što se tiče same modernizacije željeznica ona je svakako potrebna, u ugovoru bi trebalo stajati negdje da se vidi što će se nabaviti za te silne novce koje ćemo uzeti, od opreme. Spominje se i mjerni vlak, kolika je njegova cijena? Da li je tih 20 milijuna kuna ili možda 8 milijuna kuna koliko se vidi, eura, koliko se vidi u ponudama tvrtki … Dal nam je uopće potreban u ovom trenutku taj mjerni vlak… postojeći i što

Ti nagibni vlakovi koji su vremenom postali, kako ja volim reći, a već je ušlo malo u saborski rječnik, pogibni vlakovi. Dakle, sada imamo mjerne vlakove koji su predviđeni za kupovinu i opet ne znamo zapravo koliko oni koštaju, što će oni raditi, itd. No, kada govorite o otpuštanju djelatnika

ili čak štoviše, ljudi im i nedostaje kada bi bila uspješna rad tih tvrtki koje su, tri tvrtke željezničke. Zbog toga sam i prije na saborskoj sjednici zbog ovakvih rezultata od Zračne luke Zagreb koju vodi isto ministarstvo od Luke Luke Rijeka od HŽ-a sve ono što je nabrojio gospodin Marasović iz vašega kluba najbolje bi bilo gospodinu ministru da mirno ode s te funkcije, a bez veće štete za sve ove sustave u prometu. I posljednja replika, Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić, puno puta ste spominjali HŽ Cargo u vašoj raspravi u raznim okolnostima i ja svakako držim da HŽ Cargo u Strategiji HŽ-a bi trebao biti ključni subjekt ona lokomotiva koja će vući koja će onaj teret od strateške luke prevesti npr. do Europe i dalje to je nesporno i komentar je suvišan. I sigurno je da u HŽ Cargu je itekako važan oni ljudski potencijali kako to kažu, ljudi oni koji rade i mi svatko poznamo u svom okruženju i djelatnike koji rade i imaju rezultate i znamo otprilike. Ja ću raditi o onim kolodvorima koje ja znam dobro koji imaju itekako dobre rezultate, to je ono Botovo o kom se govori u strategiji i Đekinjiš gdje isto tako naši ljudi rade. Govorim o onim potencijalima o ljudima znači onaj vlakovođa, oni pregledavači vlakova, skladištari, 5, 6 ljudi, tu se govori o 80 tisuća vagona na godinu, na Botovu 13, 14 tisuća tereta koji su ti ostvarili. I sada se govori o rezanju tih i smanjenju broja zaposlenika. Naravno da nam je prvo na duši svaki onaj čovjek koji će izgubiti egzistenciju koji će izgubiti dohodak, ali ja držim pa kako ako imamo opredjeljenje da čim više prevezemo tereta, da čim više kvalitetnije radimo. Postoji onaj sporazum sa ovim MAV-om itd. zašto se to čini? To ja glasno razmišljam zbog čega, a govorimo o strategiji o prijevozu i strateškim granama željeznici kao takvoj, mislim uopće mi to nije jasno. Hvala lijepo. Na repliku odgovara Boro Grubišić. Neću govoriti sa ugovorima sa Magyar vasutasom nego ću govoriti o kolodvorima o kojima ste vi govorili. Naime, pamtim ja dosta dugo,s tar sam čovjek, kada je vaša vlada željezničko čvorište iz Slavonskog Broda prebacila silom politike u Vinkovce. Iako su Vinkovci odmaknuti od granice sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom po 40km, vi ste međunarodni kolodvor Slavonski Brod i željezničare u Slavonskom Brodu kojih je bilo zaposleno preko 800 premjestili u Vinkovce silom ili većinom vinkovačke crte i vinkovačkog lobija u HDZ-u, ovdje nema onog glavnog koji je to učinio. Time je načinjen željeznicocid u Slavonskom Brodu i Željeznički kolodvor Slavonski Brod u kojega su ušli veliki novci jel to veliki kolodvor i krasan izgrađen izgrađen u vrijeme bivše države, sveden na obični kolodvor pa ne da kažem Botova, nego Sibinja, Zadubravlja ili ne znam ni ja čega. Iako i danas putnici kada gledamo promet putnički Vinkovaca i Slavonskog Broda onda vidimo broj broj karata koji je kupljen u Slavonskom Brodu daleko veći negoli u Vinkovcima, poglavito stoga što cijela Bosanska posavina dolazi na kolodvor u Slavonski Brod i putuje dalje vlakom prema Europi, Sloveniji i ne znam ja kojim sve drugim destinacijama. Nažalost, nijedna se vlada nije potrudila da to promijeni ni ova Kukuriku koalicija. Nema snage ni političke volje pa se čak i stanicu za intermodalni promet stavili u Spačvu po naputku vašega ministra, a tamo su komarci veći nego kvočke i ne može opstati stanica od sile komaraca, niti se tamo može raditi uopće. Hvala lijepo. Završne minute pripadaju zamjeniku ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenku Antešiću. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Evo dozvolite mina kraju nekoliko riječi o ovom zakonu. naime, ja ću se pokušati držati merituma stvari, dakle radi se o Zakonu o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije HŽ infrastrukture u iznosu od 20 milijuna eura. Naime, da ne bi ostalo nejasnoća, radi se o nabavci odnosno o izmjeni specijalnog pružnog vozila za kontrolu i mjerenje željezničkog infrastrukturnog podsustava, za nabavku novog mjernog vozila za kontrolu i mjerenje brzine do 160 km/h dakle novog vozila za novog mjernog vozila pružnog. A trenutno takvo mjerno vozilo posuđujemo odnosno postoji ugovor između HŽ Infrastrukture i Mađarskih željeznica i cijena nabavke otprilike iznosi 80 eura po kilometru ali samo za kontrolu i mjerenje geometrijskih stanja kolosijeka, dok bi cijena najma mjernog vlaka za kontrolu i mjerenje elektroničkog i građevinskog željezničkog infrastrukturnog sustava bila približno 90 eura po kilometru, znači za potrebe HŽ Infrastrukture bi to iznosilo godišnje oko milijun i Međutim, usluge kontrole i mjerenja parametara od strane druge ugovorene strane nije moguće naručiti odnosno ugovoriti u vremenu kada je potrebno HŽ-Infrastrukturi već samo onda kada druga strana tj. mađarske željeznice završi ciklus mjerenja na svom području što dovodi u pitanje ugovaranje usluga u hitnim slučajevima. Nabavom jednog vozila s potrebnom mjernom opremom i programima za uredsku obradu podataka zadovoljit će se međunarodne smjernice vezane za točnost i preciznost mjerenja, propisi zadani Zakonom o željeznici i pravilnicima i uputama vezanim za održavanje te će se osigurati sigurna kontrola i mjerenje u narednih 20 do 30 godina što će za posljedicu imati kvalitetnu analizu kvalitetnu analizu i ocjenjivanje stanja kolosiječnih elemenata i kontaktne mreže, planiranje potrebnih radova i količine materijala te poduzimanje drugih potrebnih mjera u cilju smanjenja financijskih troškova i povećanja kvalitete održavanja što će u konačnosti osigurati sigurniji, brži i i kvalitetniji tijek prometa. Procijenjena vrijednost nabavke takvog mjernog vozila iznosi sa PDV-om 114 milijuna kuna, dakle to je procijenjena vrijednost. Drugi dio opreme koji se nabavlja su snjegočistači, dakle bivše tzv. rolbe i teške motorne drezine mogu reći sljedeće, da HŽ-Infrastruktura trenutno raspolaže sa pet snjegočistača od čega su 4 zbog starosti dotrajali i ne jamče pouzdanost u eksploataciji. Dakle radi se o dva tipa Rolba 2000 proizvedeni '72. i dva tipa Rolba 6000 proizvedeni 1987. te snjegočistače iz Švicarske više ne postoji, a njen sljednik je napustio program motornih željeznih snjegočistača i samim time je znatno otežano održavanje radi nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova. Također HŽ-Infrastruktura trenutno raspolaže sa 75 teških motornih drezina i 5 snjegočistača. 33 teške motorne drezine su kod korisnika u građevinskom infrastrukturnom podsustavu, a 42 u elektrotehničkom infrastrukturnom podsustavu. Prosječna starost motornih pružnih vozila je 30 godina te za veći dio ne postoji servisna mreža niti mogućnost nabavke rezervnih dijelova, stoga je planom investicija predviđena kupovina vučnog željezničkog vozila za posebne namjene. Namijenjena je za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava u dijelu interventnog održavanja tj. za vuču vagona, vučnih prikolica, prijevoz osoblja i materijala. Procijenjena vrijednost nabavke 2 snjegočistača iznosi 37 milijuna 933 tisuće i 500 kuna, a procijenjena vrijednost teške motorne drezine iznosi 7 milijuna 587 tisuća 500 kuna što kad se pretvori u eure upravo dođe do onog nabavka tog specijalnog mjernog vozila od 114 milijuna kuna, snjegočistači cca 38 i 7,5 teške motorne drezine ukupno daje onaj iznos od prije rečenih 20 milijuna eura. Dakle to je ta prva komponenta. Druga komponenta je za otpremnine za radnike, od 19,5 milijuna eura i 500 000 eura za nabavku i implementaciju informacijskog sustava upravljanja energetskom učinkovitošću. Dalje. Bitno je naglasiti, ovdje je bilo dosta govora o mogućem opterećenju državnog proračuna zbog ove cifre. U tom smislu mogu reći sljedeće. Procijenjeni godišnji prihodi HŽ-Infrastruktura dakle prema njihovim projekcijama iznosi 342 milijuna i 200 tisuća kuna dakle na godišnjoj razini. Obzirom na uvjete zajma koji iznose 15 15 godina s rokom otplate, s mogućnost počeka na otplatu glavnice od 3 godine i kamatnom stopom kao što je rečeno i povratak u 24 polugodišnje rate tijekom 12 godina. Ne postoji odnosno rizici da bi ovaj kredit pao na teret državnog proračuna su minimalni. Dalje. Što se tiče konkretno ovoga, htio bih naprosto je bilo jako puno govora o tzv. mantri o kadroviranju u tvrtkama, agencijama koje su u ingerenciji, isključivo govorim o ovom ministarstvu. Pa ja bih rekao nekoliko podataka koji će mnoge diskusije koje su bile ovdje naprosto demantirati. Ja osobno jesam stranački čovjek, to nije nikakva tajna, međutim spomenut ću vam neke tvrtke u sustavu kojem je odgovorno ovo ministarstvo. Dakle radi se o 52 državne državne tvrtke, agencije i ustanove pa nabrojit ću neke ovako vrlo zanimljive najveće. ACI, Odašiljači i veze, Hrvatska kontrola zračnog prometa, Hrvatske pošte, Jadrolinija,

Zagreb, većina agencija. Dakle nijedan član uprave u ovom što sam ja nabrojio nije član niti SDP-a niti vladajuće koalicije, a to su izuzetno značajne i važne državne tvrtke. Dakle ta mantra o političkom odnosno stranačkom kadroviranju definitivno pada u vodu. Drugo, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, promijenio se ministar, otišli su državni tajnici koji su bili svi do jedan članovi vladajuće stranke, a od sada mi imamo pet pomoćnika ministara. Od toga je samo jedan član vladajuće koalicije, ostali su nestranački ljudi, dakle ljudi od struke. Tako da u našem evo, htio sam samo ilustrirati činjenicu da u našem najvećem ministarstvu od kojega bi se sigurno moglo napraviti dva jako velika ministarstva. Ta mantra o stranačkom i i političkom kadroviranju definitivno pada u vodu. četiri. Prvo, molim vas! Bez dobacivanja. Pustite me da vodim sjednicu. Prvo Đurđica Sumrak, izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega gospodine Antešić. Ja ću imati sasvim jedno drugačije pitanje, iskoristit ću ga ovdje kad ste već prisutni. Naime, znamo da su nam željeznice stare, da su vlakovi neki jako stari i tako. Ali nikada, nikada nisu bili tako nečisti. Ta prljavština i to me zanima tko to čisti? Ne znam tko je zadužen za to. Kolega Antešić to je velika sramota. Stranci koji dolaze k nama i voze se u tim vlakovima čude se. Hrvatska predivna zemlja, turistička, gradovi su nam čisti a vlakovi strašno. Trebala bi dobra jedna i dezinfekcija i dezinsekcija i dezinsekcija i deratizacija i dobra jedna ruka koja bi očistila te vagone u kojima se sjedi. Jer može biti netko siromašan, ali ne smije biti zapušteno zamazan. Može biti netko star, ali ne smije biti zamazan i nečist. A onda i glavni kolodvori, posebice ovaj naš u Zagrebu. to je kao da ste došli u nekakav film strave pogotovo ako je to, čekate nekakav vlak po tri, četiri sata kasni, a onda iz njega sjedite tamo. Niti čujete na razglasu o čemu se radi. to je nebriga. To se zove nebriga i moje je pitanje vama i molim da mi odgovorite tko se brine, znači o čišćenju vagona, tko to čisti i zbog čega su oni tako prljavi i zapušteni. Hvala. **Stazić, Nenad Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo čuli smo danas napokon i što su to sve u specifikaciji nabave opreme, što to sve se kupuje za ovaj kredit koji je danas gospodin zamjenik ministra i jasno objasnio što je to u specifikaciji. Bilo bi dobro da je to i u ugovoru napisano, da se vidi točno kakva cijena je postignuta i koliko košta taj mjerni vlak. On po svem sudeći kako pišu stručnjaci iz HŽ-a pišu da bi on najviše mogao sa kamatama doći do 8 milijuna kuna, tj. 8 milijuna eura. Inače je njegova nabavna cijena 6 milijuna eura. Sad ove druge sve komponente koje ste nabrojali 38 tisuća, 38 milijuna kuna, pa 7 milijuna kuna, sveukupno negdje 159 milijuna kuna ako sam uspio dobro zbrojiti negdje premašujete svotu od 20 milijuna kuna, eura. eura. To iznosi 21 i pol milijun eura. Pa ne znam tako nepreciznim podacima sklapati nekakav ugovor i donositi zaključke mislim da apsolutno se radi o nečemu što nije točno definirano i specificirano u tom ugovoru koji se potpisuje. Ugovor bi trebao biti jasan, nabavka opreme javna i postignuta cijena također javna. Sve drugo je danas prvi put čujemo da su to čištači snijega itd. Mislim da uz ovaj mirni vlak i sve to postoji puno druge potrebe koje su o obnovi pruga diljem Hrvatske, a naročito nizinska pruga koja se stalno spominje a ništa od nje nema kao i vlakovi koji na ovim prugama od Osijeka do Zagreba putuju sa brzinom od najviše 50 do 60 kilometara na sat. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče, netočno je kad ste objašnjavali da se jamstvo neće protestirati. Zašto? Iz razloga kad pogledate izvješće o izvršenju proračuna za 2011., 2012. i ovo koje će doći za 2013. vidjeti da najveći dio protestiranih jamstava se odnosi na Hrvatske željeznice i na nekada dane kredite turističkoj privredi. Dakle, to su činjenice. Isto tako, netočno je, a onda očigledno niste dobro pročitali ugovor, da ukoliko Hrvatske željeznice, zapravo Infrastruktura ne budu mogli vraćati kredit da oni imaju imovinu. U ugovoru jasno stoji, ako Hrvatske željeznice ne mogu vraćati kredit da onda onaj tko je izdao jamstvo plaća. A tko će prodavati imovinu to je drugi par cipela. EBRD sigurno neće plaćati imovinu. Isto kao što je netočno što kažete da je na čelu mnogih tvrtki koje ste pobrojali nisu SDP-ovi ili nečiji drugi kadrovi. Možda nisu formalno, ali činjenica je da su svi ti ljudi došli na te pozicije nakon što je Kukuriku koalicija preuzela vlast. Prema tome, sve što oni napravili vi preuzimate odgovornost za njih jer ste ih vi imenovali. Isto tako ne možete reći da su svi ljudi koji su bili na tim pozicijama a isto tako i u vašem ministarstvu bili članovi HDZ-a nisu. Dakle i u vrijeme HDZ-a u Ministarstvu prometa je bilo niz ljudi na rukovodećim funkcijama koji nisu bili članovi ni jedne stranke. Prema tome, ako nekoga smijenite i imenujete kad dođete na vlast onda je on vaš, dio vašeg političkog djela i snosite odgovornost za njegovo poslovanje kao da je član vaše političke stranke. **Stazić, Nenad Hvala lijepo. Pa uvaženi zamjeniče, evo ja ću nastaviti ovaj dio gdje je stao gospodin Šuker vezano uz imenovanje vodećih ljudi javnih poduzeća, agencija itd. Ostao mi je dojam i to implicira da su svi oni koji su bili do dolaska ove vlasti bili stranački opredijeljeni ljudi od ACI-a, Jadrolinije, da ne nabrajam dalje agencija razno raznih. Rekli ste preko 50 firmi. To nisu bili stranački ljudi, ali ste ih smijenili sukladno vašim promišljanjima i razmišljanjima. Ali mene interesira jedno drugo pitanje, ovih dana je aktualno, zašto ste smijenili Dinka Vodanovića? Jedinog čovjeka koji je bio stručan u istraživanju zrakoplovnih nesreća? Poslije njega, iza njega daleko nema nikoga. I sa onakvim po meni benevolentnim smiješnim objašnjenjima stavili neke ljude bliske ministru kad znamo da je to itekako važna agencija gdje je struka primarna, sve ostalo zanemarivo. Zbog čega ste to onda dozvolili i učinili? To nema apsolutno nikakve veze s kreditom, a ovo možete postaviti kao zastupničko pitanje. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.